Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi razprava poslank in poslancev o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Prva je k razpravi prijavljena kolegica Janja Sluga, za njo pa magister Matej Tonin. Izvolite. Najlepša hvala. Smrt je za vse nas neizogibna. Ni je potrebno uzakoniti, pride neminovno za vse. Ko se danes pogovarjaš z ljudmi in jih vprašaš, ali jih je smrti strah, pa mnogo od njih odgovori pritrdilno. In ko jih vprašaš naprej, zakaj? Večina od njih odgovori, strah me je trpljenja in bolečine in počasnega umiranja. In o tem se danes pogovarjamo. O tem, ali lahko nekdo v takem trenutku, ko ne vidi več izhoda, ko neznosno trpi, seveda po svoji lastni oceni, ne po oceni nekoga drugega, sprejme odločitev o tem, ali želi še vedno odštevati dneve, ure, minute, nekateri tudi sekunde neznosnih bolečin, neznosnega trpljenja ali pa lahko v nekem trenutku reče, da ima dovolj. Samo to je vprašanje. In ko smo imeli na mizah zakon, ki je to pravico urejal, sem si sama mislila, po toliko letih razprav o tej temi, da smo vendarle dosegli trenutek, ko lahko o tej temi spregovorimo zelo odkrito, zelo iskreno, brez nekih ideoloških prepadov med nami, pa žal temu še vedno ni tako. Še vedno se je, tako kot tudi danes v nekaterih stališčih, uporabljalo ideologijo, celo vero, strašenje in še kaj drugega zato, da bi se ljudem odreklo pravico do odločanja o svojem lastnem življenju, o svojem lastnem življenju. številna zavajanja, ki so se pojavila že ob obravnavi predloga zakona se ponavljajo tudi še danes in se bodo, verjamem, ponavljala tudi v referendumski kampanji.

In ni prav, da to počnete. Ni prav, da počnete to na način, da točno tem ljudem, o katerih sem govorila na začetku razprave, ki se smrti bojijo, ki se tega trpljenja bojijo, odrekate pravico na misel, da lahko to v nekem trenutku tudi končajo, da lahko o tem odločajo sami, ne tako kot danes nekdo drug namesto njih. tudi ta zavajanja, kajne, to bo zdaj zloraba, zdravniki bodo ljudi ubijali in ne vem še kaj. Oprostite, temu seveda ni tako, je pa danes tako, da nekdo, ki ne more sprejeti lastne odločitve, v njegovem imenu odločitev sprejmejo njegovi svojci in zdravnik. Danes pa je tako in to vas očitno ne moti in jaz se čudim kako lahko vztrajate pri teh zgodbah, ko pa smo vendarle slišali ob razpravi o predlogu zakona, ki smo ga imeli na mizah, konkretne življenjske zgodbe tistih, ki so ta zakon pripravljali in jaz si ne znam predstavljati, ali si vi lahko zamislite samega sebe v tej situaciji, ko enostavno ne veste več, kako naprej. In tukaj je ena razlika od ostalih manjšin, ki so bile danes omenjene in o katerih smo predhodno tudi odločali in jim kratili pravice in jim nekateri še vedno želijo kratiti pravice. Ta zadeva je stvar vseh nas in vsakega od nas lahko doleti, in nihče ne ve, kdaj, in nihče ne ve, kako. Vsakega od nas, in jaz si res želim, da vsak od nas lahko zase v kritičnem trenutku sprejme tudi odločitev, ali želi nadaljevati ali ne. Odločanje o lastnem telesu, pa tudi odločanje o zdravljenju, mora biti stvar vsakega posameznika. In jaz v to odločanje o lastnem telesu uvrščam tudi to pravico. Tudi pravico o tem, kdaj in kako bom to svoje življenje, - svoje življenje, ne življenje nekoga drugega, - končala, če si to želim, če ne morem več. O tem se pogovarjamo. In sam postopek je bil tudi omenjen. Jaz osebno mislim, da že predlog, ki smo ga imeli na mizah, v bistvu vseboval zelo strog postopek, kako do te odločitve. Vanj so vključene mnoge varovalke, mnogi strokovnjaki in tako naprej, je pa vseeno treba pri tem biti toliko realen, da samega postopka ne zakompliciramo do te mere, da bi zaradi tega ostal nedostopen, da bi ga nerazumno zavlekli, da bi ga nerazumno zbirokratizirali, ampak da najdemo neko pravo ravnovesje pri tem tisto, kar bi si želela, je, da si vsak od nas predstavlja, da je življenje seveda sposoben končati sam, če ima pri tem pomoč

kako se bodo izvajale zlorabe v smislu pritiska svojcev, v smislu bremena, ki jim ga ta umirajoči in trpeči nalaga in tako naprej. Tudi danes je tako, Tudi danes je tako in tudi danes se take stvari ponekod celo dogajajo. Jaz pa mislim, da ta pravica ravno zmanjšuje možnost teh zlorab, ravno obratno kot seveda trdite vi. In nekdo, ki danes te možnosti nima, kaj lahko naredi, kaj lahko naredi, ko ve, da ne zmore več? Mi se seveda pogovarjamo o paliativni oskrbi, pa vsi moramo zelo odkrito in iskreno priznati, vseh bolečin,

Lahko se sami sebe prepričujemo, da jih, da nekdo od naših bližnjih ne trpi tako, kot trpi, pa vendarle temu ni tako. In kaj lahko danes tak človek naredi? Trpi do konca, ali pa kaj, se vrže pod vlak, če se še lahko. Tega si res ne želim, res si ne želim, da smo postavljeni pred to vrsto izbire. Le zakaj? In jaz razumem, da nekdo te pravice ne želi izkoristiti, da ima takšna ali drugačna moralna, verska, etična, kakršnakoli drugačna prepričanja in si reče, ne, to ni prav in tega izkoristil ne bom. Vse v redu. Ampak to ne daje nikomur pravice odrekati te iste pravice nekomu drugemu. In če bi bili pravični v svojih razpravah, potem tudi verskih prepričanj v to razpravo ne bi vlekli, ker nimajo verska prepričanja tu kaj iskati. Za nekoga drugega nimamo pravice ga siliti v svoja lastna verska prepričanja, in tudi vere v našem prostoru so različne, ne glede na to, katera je večinska. Vsak ima svoja prepričanja, nihče pa nima pravice posiljevati s svojimi prepričanji drugega in mu za to odrekati neke njegove pravice. In o tem se danes pogovarjamo in o ničemer drugem. In zato se mi zdi nepravično ta razprava o svetosti življenja, seveda ne v fiziološkem smislu, ampak v verskem kot jo izpostavljate. In to ni prav. Torej, v Gibanju Svoboda se nam zdi izjemno pomembno, da državljanke in državljani na referendumu jasno izrazijo svoje mnenje o tem ali bi to pravico morali uzakoniti ali bi jo morali ponuditi vsem, ne glede na to, da ankete kažejo veliko podporo tovrstnemu predlogu pa menimo, da morate tisti, ki temu tako goreče nasprotujete, dobiti jasno sporočilo državljank in državljanov, kaj si o tem mislijo na referendumu.

Najverjetneje ste prebrali ali pa vsaj slišali za nizozemski primer, sodni proces dementne bolnice, ki je v času, ko je bila še popolnoma zdrava, podpisala izjavo, da se želi evtanazirati, potem ko bo v dementnem stanju. Demenca se je zgodila, in ko je ta gospa postala dementna, se ni želela več evtanazirati, ampak pravna izjava je obveljala. To žensko, da so lahko izvedli evtanazijo, so morali dobesedno prikleniti na posteljo, da so ji lahko vbrizgali usodno tekočino. Sprožila se je posebna preiskava, kjer so ugotavljali, če je s tem karkoli narobe in na koncu so na Nizozemskem ugotovili, da je vse teklo po pravnih predpisih, in da nepravilnosti ni bilo. To je ena izmed zgodb. Zdaj pa gremo na začetek. Jaz se vsekakor ne morem strinjati s tem, da je smrt civilizacijski dosežek oziroma, da je samomor civilizacijski dosežek. Če kaj, potem je to znak, da nam je kot družbi spodletelo, da nimamo ustrezno urejene paliativne oskrbe. To je pravo sporočilo, ne pa, da kot nekateri pravite, da smo prišli do tega, da bi smrt, samomor bila civilizacijski dosežek. Iz te vaše referendumske pobude tudi ni jasno, ali želite uzakoniti evtanazijo ali pomoč pri samomoru. Berite razprave in utemeljitve zdravniške zbornice. Pri prejšnjem zakonu, ki je bil v tem parlamentu zavrnjen, je šlo tako za evtanazijo kot tudi za pomoč **42.

piše Zdravniška zbornica, profesor doktor Ihan; najverjetneje ima malo več pojma o teh zadevah kot mi vsi skupaj in jasno loči, kaj je evtanazija in kaj je pomoč pri samomoru. Ko gre za evtanazijo, pomeni, da v pravnem smislu nekomu damo moč oziroma ga pooblastimo, da nas umori. Pač zakonsko uredimo umor na način, da za to pooblastimo nekoga. Pri pomoči pri samomoru pa gre za sistem in način, da mora tisti, ki se za to stvar odloči, sam s svojim dejanjem sprožiti neko infuzijo ali pritisk na kakšen gumb, skratka mora to dejanje sprožiti sam. Mu zdravniška stroka zgolj z dobavo neke substance ali pa neke infuzije pri teh stvareh pomaga, ampak končno odločitev pa sprejme ta bolnik sam. In iz tega vašega referendumskega vprašanja ali pobude ni popolnoma jasno ali si prizadevate uvesti evtanazijo ali pomoč torej pri samomoru. In jaz mislim, da preden se o teh stvareh odloča, je treba to stvar izčistiti, ker mislim, da državljani morajo vedeti, o katerih stvareh se odloča. Danes se o teh stvareh ne ve. Vsekakor pa, glejte, evtanazija, če bo uzakonjena, odpira strahovito Pandorino skrinjico. V razpravah Zdravniške zbornice je zelo lepo popisano, da je tukaj predvsem vprašanje, kakšno ceno kot družba, postavljamo življenju. Če se z evtanazijo lahko nekoga pravno pooblasti, da nam vzame življenje, ko se ne zgodi neka klinična slika, potem je to nevaren precedens, ki lahko pelje v neslutene razsežnosti. In v razpravah Zdravniške zbornice je zelo lepo popisano vprašanje demence in tam zdravniška stroka opozarja, da se dementni ljudje sploh ne počutijo slabo, sploh nimajo težav s tem, če se z nekim obrokom ukvarjajo več minut, da, bom uporabil zelo ostre izraze, da tudi nimajo težav, če imajo, nimajo problemov, če, ne vem, zažgejo hrano, ko neke stvari počnejo. Da pa imamo težave s tem mi, ki jih spremljamo, ki jih oskrbujemo, ki skrbimo za njih, to je pa vsekakor dejstvo. In tukaj se postavlja resno moralno vprašanje ali je naša pravica, da izpolnimo neko željo nekega dementnega človeka, ki jo je dal v času, ko je bil še priseben, da želi biti usmrčen, čeprav se v času demence počuti v redu in mu nič ne manjka, ali je naša pravica in dolžnost, da te stvari storimo. Tukaj gre za ogromno pravnih vprašanj, ki jih je treba razrešiti, predvsem pa kot družba dajemo popolnoma napačno sporočilo, da je pač smrt, bi rekel, taka marketinška stvar - ko na nek način ne zmoreš več, se za to odločiš. mislim, da kot solidarna družba moramo narediti vse, da trpečim zagotovimo primerno paliativno oskrbo, da bodo lahko najtežje trenutke svojega življenja preživeli na dostojen, čim manj boleč način. To je pravi pristop, ne iskati poti, da to življenje čim prej končamo. In, a veste, pri teh vprašanjih bomo z uvedbo evtanazije ali pa pomoči pri samomoru na te ljudi ustvarili še en izjemen pritisk. Danes neozdravljivo bolni trpijo zaradi svojih bolečin; po tem zakonu bodo trpeli še zaradi izjemnega socialnega pritiska zaradi morebitne socialne zaželenosti, da te stvari naredijo. (nadaljevanje) če smo konkretni, če govorimo o konkretnih primerih je zgodba popolnoma drugačna kot če govorimo zgolj pravno birokratsko. Predstavljajte si neko starejšo gospo ali pa starejšega gospoda iz socialno ranljivih skupin, ki težko on in njegova družina izhaja iz meseca v mesec. In v takem primeru se zgodi neozdravljiva bolezen, ki prinese seveda ogromno trpljenja. In hkrati zavedajoč se, da zakon o evtanaziji in pomoči pri samomoru obstaja, bomo s tem naredili še dodaten psihološki pritisk na tega posameznika ali ne bi rajši sebe in pa družine razrešil in rešil s to možnostjo, s to opcijo, čeprav si je intimno ne želi. Ker, gledal bo svoje najdražje, kako trpijo, ker je on bolan, gledal bo svojo okolico in bo seveda na nek način to družbeno normalno zaželeno in bo pritisk na tega posameznika enormen in izjemen. Tako da, tukaj mi odpiramo toliko enih pravnih, moralnih vprašanj, da stvari so daleč od enostavnega se je pač o teh stvareh je treba odprto in odkrito pogovarjati. Ne biti takoj nervozen, če nekdo na tej strani odpre stvari, ki vam niso všeč. Ogromno je stvari, ki so problematične pri tem vprašanju, zato ne čudi, da stroka, zdravniška stroka, ki naj bi te stvari delala večinsko temu nasprotuje. In naslednje vprašanje, ki se bo postavilo je: kako boste prisilili zdravnike, zdravniško stroko, da bodo evtanazijo in te stvari delali, če je ne bodo želeli? Boste dovolili ugovor vesti? Kar nekaj zelo uglednih zdravnikov, med njimi tudi šef vašega sveta za zdravniška vprašanja, gospod Brecelj evtanaziji najostreje nasprotuje pa je to eden izmed. Kot sem rekel, večina je proti temu in večina zelo jasno pove, da rešitev je v izboljšani paliativni oskrbi. Moram reči, da je tudi trenutek, ko ste se lotili te evtanazije zelo neposrečen. Neposrečen pa, zaradi tega, ker je naš zdravstveni sistem v številnih težavah. Težko se pride do zdravstvene oskrbe in siljenje z evtanazijo je lahko razumeti tudi, češ če vas zdravstvo ne more dostojno obravnavati, potem vam ostane samo še to.

da bi bila razprava o teh vprašanjih primerna šele takrat, ko bi mi naš zdravstveni sistem spravili na nek dostojen nivo, da bi se o teh stvareh lahko mirno, trezno pogovarjali. Do takrat pa glejte, jaz mislim, da to gredo stvari v napačno smer. Treba je nekaj dodati tudi v procesnem smislu glede tega referenduma. Zdaj mi iz vaše strani zelo pogosto poslušamo obtožbe kako mi neke stvari počnemo zaradi volitev in zaradi volilnih potreb. Ampak ne boste verjeli, vse vse stvari počnemo samo zaradi vas in vaših nespametnih odločitev. Vi nam dajete priložnosti, da se odzovemo na stvari, ki gredo mimo vseh zdravorazumskih razmišljanj. Ne mi, vi to dajete na dnevnem redu. Potem pa pridemo do različnih referendumskih pobud, kjer bi bilo seveda smiselno, da se jim posebej posvetimo in jih tudi skupaj obravnavamo. Ne vi silite točno tri referendumske pobude

Meni je jasno. Zakaj? Zato, ker ste pač ocenili, da vam ta referendumska vprašanja in te vsebine lahko koristijo pri vaši mobilizaciji ljudi za evropske volitve. Na nek način zlorabljate referendumska vprašanja za višjo mobilizacijo na evropskih volitvah.

Samo s tem, kar sem danes začel, je jasno, da terja vprašanje evtanazije ali pa prostovoljnega samomora. Neko resno družbeno razpravo, ki teče dalj časa, ki je umeščena v čas, ko bo naš zdravstveni sistem bolj zdrav, ampak vi jo tiščite v čas evropskih volitev zato, ker vam je ena anketa pokazala, da je neka družbena klima v tem trenutku temu naklonjena. Naklonjena pa je temu zaradi tega, ker so bile v tistem času predstavljene težke zgodbe nekaterih posameznikov v Sloveniji, ki si za to stvar prizadevajo. Ampak prav je, da ko govorimo o referendumih, slišimo obe strani. In mi imamo zdaj slaba dva meseca na razpolago za to referendumsko kampanjo, če naj bi se zgodila, hkrati bo tekla še kampanja za evropske volitve, to bo nek golaž najrazličnejših vprašanj, mnenj, od katerih si seveda kot družba ne bomo mogli kaj veliko pomagati. In zato, če mislite vi resno s temi vprašanji in glejte, imate čisto legitimno pravico, da o teh stvareh želite povprašati celotno slovensko javnost, ampak če je vaš namen iskren, ne pa predvolilen, potem boste to preložili na čas po volilnih vročic, ko bodo glave mirne, ko bo kampanja mimo, ko se bomo lahko posvečali tem konkretnim vprašanjem. Če boste pa seveda naprej silili s tem, da je to na 9. junija, za čas evropskih volitev. Potem nam je pa jasno, da vam je malo mar za ta vsebinska vprašanja in da so bila ta vsebinska vprašanja zlorabljena za mobilizacijo vaših volivcev. Hvala lepa. Imate repliko, kolegica? Predlagateljica. Bom pustila najprej repliko, izvolite pa potem dala besedo predlagateljici. Hvala. Saj jaz se bom odzvala samo v enem delu, zato, ker je bilo v bistvu v razpravi kolege izrečeno natančno to, na kar sem jaz v svoji razpravi opozarjala. Ta zloraba za doseganje nekih drugih ciljev, navajanje, da je nekdo, ki je dementen, ga bodo kar pritiskali, zato ker ima demenco, pa kolega reče, saj on v bistvu ne trpi, on je samo dementen, pa si hrano zažge. Lepo vas prosim. Kaj ima tak primer s tem, o čemer se danes pogovarjamo? In to je več kot očitna zloraba za to, da strašite ljudi in da dosegate neke svoje, ne vem kakšne namere.

vaša kolegica poslanka ni nikjer povedala, kjer bi jaz napačno nekaj citiral, napačno govoril, šlo je za vsebinsko razpravo, ki nima nobene veze z repliko in to, kar sem jaz govoril, sem citiral zapis profesor Ihana na spletni strani Zdravniške zbornice, ko je govoril o demenci, ko je govoril o nizozemskem primeru, o tem, da so dementni ljudje taki, da se počutijo čisto okej in da je razlika med tem, da ti neko izjavo za evtanazijo podpišeš, preden si dementen, da potem, ko pa naj bi te evtanazirali, si pa tega več ne želiš. In to so moralne in etične dileme katere je treba odpirati. In ne zdaj mene tukaj naslavljati, da vam jaz nekaj grozim in da govorim stvari, ki ne držijo. Gospa Sluga, odprite spletno stran Zdravniške zbornice in si preberite prispevek profesor Ihana. Jaz sem se na te stvari pripravil in od vas pričakujem isto. Dobro. Hvala lepa. Bom vam takoj dala postopkovno, replika vemo kdaj se uporablja, kadar želi razpravljavec, to se pravi odgovoriti, ker ni bil pravilno razumljen v razpravi, tako da želim, da to upoštevamo. Izvolite, kolegica Sluga, postopkovno. Jaz bi pa samo opozorila, jaz nisem nikjer v svoji razpravi rekla, da vi meni grozite to, kar ste vi zdaj ponovili, nikjer. In prosim predsednica, če se taka stvar zgodi, to je evidentna laž. **45. TRAK: (TB) in ne se na tak način, ne na tak način komunicirati, ker to je pa res očitno zavajanje in kazanje s prstom in zopet, še bolj kot prejšnjič, uporaba v neke vaše lastne namene.

zdravstvo smo se kar nekaj časa pogovarjali o tem in nekako se je izkristaliziralo mnenje tudi predlagateljev zakona, ki smo ga tukaj notri zavrnili, je že se nekako uveljavilo v naši družbi, da je pomoč pri prostovoljnem končanju življenja sprejeta kot neka nadpomenka za pomoč pri samomoru in evtanazijo, gre namreč za končanje življenja na željo osebe, ki trpi. In mislim, da je, kar se tega tiče, bilo od leta 2018 veliko razprav v različnih medijih in med različnimi ljudmi, da bomo v nadaljnji kampanji lahko zadostno dodatno razložili za kaj gre in da bodo ljudje lahko dejansko suvereno odločali o tem vprašanju je, to je mogoče ena stvar, ki sem jo želela še dodatno pojasniti. Jasno je, da izhajamo iz zakona, ki smo ga že imeli v parlamentu, ker je namreč to tudi edini do zdaj, kolikor jaz vem, predlog za ureditev tega vprašanja in na to se bomo verjetno tudi v kampanji referirali, je pa, bi pa tudi jaz povedala, da tu seveda mešati recimo demenco, v vprašanje, o katerem bomo odločali, ni pošteno. V resnici ne, ker gre za trpljenje ljudi, ki ga občuti človek sam. In nasploh strašiti, jaz tudi to dojamem kot strašenje ljudi, ki imajo demenco, ne zakaj? Demenca je pač bolezen, ki napreduje, je vse res, ampak za njo ni nujno, da ljudje trpijo. Tako, da to, tovrstna, ne morem drugače reči, zloraba nekih bolezni za to, da se ne, da se pojasnjuje, zakaj pomoč pri prostovoljnem končanju življenja naj ne bi bila primerna rešitev za ljudi, ki trpijo. Preprosto ni poštena.

Pravim pa, da na Nizozemskem, kjer imajo urejeno evtanazijo, je demenca ena izmed kliničnih slik, kjer se ti lahko vnaprej pravno zavežeš, da če se ti demenca zgodi, te evtanazirajo in da je bil sodni primer, ko je gospa se v zdravem stanju odločila za evtanazijo v primeru demence in ko je demenco dobila, so jo dobesedno prisilno evtanazirali in da je o tem tekel sodni postopek. Glejte to ni strašenje. To so dejstva, ki jih jaz prinašam v to slovensko razpravo iz držav kjer to ureditev imajo, da se tudi mi soočimo z moralnimi in etičnimi dilemami, ki v zvezi s tem obstajajo. Morda bo slovenska ureditev taka, da pri klinični sliki demence tega evtanazije ne bo dopuščala, ampak prav pa je, da se o teh stvareh pogovarjamo zato vas prosim, da prenehate s strani Svobode govoriti, da strašimo. Mi uporabljamo dejstva, ki so se zgodila že drugje.

Zagotovo pri pomoči pri prostovoljnem končanju življenja gre za zelo pomembno vprašanje, tako sociološko, družbeno, kot tudi politično in dejstvo je, da to vprašanje očitno razdvaja. Kolegica Sluga, zdaj pa bi vam jaz povedal, saj ste že dolgo v politiki, da nasprotujoča mnenja niso prepad.

predvsem smo navajali oziroma so moji kolegi navajali določene primere iz prakse, iz držav, kjer je pomoč pri evtanaziji oziroma evtanazija že uzakonjena in prihaja do teh zlorab, prav tako na te zlorabe opozarjajo tudi strokovnjaki medicinske stroke. Zdaj pa, če lahko rečem, si nihče ne želi trpljenja in vsi, tako tukaj, kot vsi, ki nas poslušajo, si želijo smrti, ki pride brez nepotrebnega trpljenja. Dejstvo pa je tudi, tako kot je kolegica Vida Čadonič Špelič povedala, da zdravniška stroka to telesno trpljenje v veliki meri je sposobna s paliativo ublažiti. Nekateri pravijo, da 90 odstotkov. To je dejstvo. Druga stvar je duševno trpljenje, tukaj pa jaz mislim, da je naša družba vedno bolj odtujena in tukaj je večji problem, kot pri telesnem trpljenju, ker se ljudje bojijo smrti, ker se bojijo predvsem, da bi umrli sami, da bi umrli zapuščeni. In vam lahko povem iz svoje lastne, lastne izkušnje, zdaj kakšne pol leta v naši občini smo organizirali nekje 40 prostovoljcev, ki tedensko hodijo v dom oziroma hodimo v dom in imamo zelo lepe izkušnje s temi starejšimi, ki so pač kdaj malo boljše razpoloženi, kdaj malo slabše, kdaj si želijo oditi, nisem pa nikogar slišal, da bi rekel, joj, kako je kako je slabo, ker me ljudje obiskujejo in se čutim zaželenega. Zdaj, mislim pa, da je čas, v katerem razpravljamo o tem prostovoljnem končanju življenja res neposrečen. V bistvu v naši državi nimamo vzpostavljene primerne zdravstvene oskrbe, žal kljub obljubam se ta še slabša in ljudje nimajo možnosti do zdravnika. Kaj potem? Bomo rekli, lahko pa, lahko pa naredite evtanazijo. Druga stvar, tudi primerne službe za paliativo nimamo, in to ne zaradi finančnih problemov, naša družba bi si to lahko privoščila, pa je pred kratkim bil zakon o paliativi zavrnjen, vemo pa, da bi bilo potrebno tako organizacijsko kot kadrovsko, kot še kaj okrepiti tozadevno službo, da bi lahko lajšala bolečine tistim, ki so tega potrebni. Potem pa govorimo tudi o problemu uresničitve Zakona o dolgotrajni oskrbi. in ko bomo, če bo prišlo do tega, uzakonili evtanazijo, bo tisti, ki mu zdaj pravimo, ti si pa pravi borec, mu bomo rekli, veste kako bomo rekli, ti si čisto en navaden sebičnež, končaj življenje, ker imaš za to možnost in ti družba daje možnost za to. To je velik problem, ki ga mi vidimo s te strani in ne razumem zakaj, zakaj hiteti s tem vprašanjem evtanazije In tukaj se strinjam s kolegico Muršičevo, ki je rekla, ureditev tega področja se strašno mudi, do evropskih volitev je potrebno izvedeti, izvedeti mnenje ljudi. Veste kako je, ljudje, večina, jaz sem tudi s precejšnjimi, s precejšnjim številom ljudi govoril, razpravljal, pa jih to ne zadeva dokler se sami s tem ne srečajo, in bodo v veliki meri poslušali medijskim, medijskim nastopom, vsekakor pa ne stroki, ker pogosto vi govorite o stroki in jaz lahko zdaj tukaj rečem jasno stališče stroke recimo, če rečem samo predsednik slovenskega zdravniškega združenja nasprotuje evtanaziji in pomoči pri samomoru, prav tako večina v zdravstvenem združenju.

na katerega opozarja eminenten strokovnjak v zdravstvu. Profesor doktor Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice, tudi govori: Zdravniki se dnevno srečujemo s situacijami pri katerih delamo s trpečimi ljudmi. In za problem evtanazije, gre za bistveno globlje od populističnega razglašanja naprednosti zakona in človekove avtonomije. Opozoriti moramo, da se je za podobne, vendar še zdaleč ne tako radikalne zakone odločilo do sedaj malo držav. In omenja tudi evgeniko in pove, da je v prvi v prvi polovici prejšnjega stoletja prišlo do hude zlorabe tega, tega pojma dobre smrti, kot ga verjetno tudi vi poznate. Potem lahko navedemo še druge strokovnjake. doktor Pavel Poredoš, predsednik Slovenske medicinske akademije: "Danes imamo veliko orodij in orodij, s katerimi lahko preprečimo neznosno telesno ali psihično trpljenje, tako da je ta razlog na trhlih tleh. Stališča Katedre za medicinsko etiko in še druge strokovne organizacije tukaj govorijo jasno o tem, da se ne strinjajo s tem kar vi tem kar vi trdite, da je humano, da je napredno, da je zadeva edina zveličavna, če tako rečemo. In jaz bi pozval vse tukaj, saj vas ni prav veliko, pa tudi ljudi, da se o teh zadevah najprej pogovorimo, kako bomo izboljšali zdravstveno oskrbo, kako bomo omogočili boljšo paliativno oskrbo, kako bomo ob problemu domov, ki imajo kapacitete, pa nimajo delavcev, da bi noter delali, bi lahko razširili tudi kapacitete domov. Glejte, potem pa poslušam pristojnega ministra, da je po dveh letih je začel, je prišel do razpisa za spodbude za šolanje kadrov, ki so potrebni in ki manjkajo v domovih za starejše. Kolegice in kolegi, tukaj gre za mnogo več kot za evtanazijo in pomoč pri končanju življenja. Tukaj gre za dostojno življenje, ki smo ga sposobni zagotoviti. Ljudje so nas za to izvolili, da omogočimo zdravstveno oskrbo, oskrbo starejših, paliativno oskrbo, potem pa lahko debatiramo o tem, kako bomo omogočili tistim, ki si to želijo, da končajo življenje s pomočjo zdravnikov. Hvala.

Tukaj vsi nekako ugotavljamo, da gre za moralno, etično in nestrokovno vprašanje. In prav zanimivo mi je bilo, da smo večkrat iz opozicijskih vrst slišali na odboru in tudi tukaj, da moralnih načel se ne da uzakoniti, sam menim ravno nasprotno. Če pogledamo eno izmed definicij prava je to, da je pravo kodificirano, torej uzakonjena volja, uzakonjena morala vladajočega razreda. In kdo je pri nas vladajoči razred? Pri nas imamo demokracijo in če seciramo grško besedi, grški besedi, ki pač to demokracijo, torej, govorimo o demosu, ljudstvu in kratija, vlada, to pomeni, da pri nas vlada ljudstvo. In če pogledamo, kako je pa tukaj zdaj z moralo. To ljudstvo ima pa več moral, ki se precej razlikujejo, če pogledamo, katoliška morala, protestantska morala, morala ateistov, so neke različice.

In osebno ne vem, kaj vas pri tem moti, da gremo v demokratično odločanje v najžlahtnejšem pomenu te besede. In še to; s tem referendumom ne opredeljujemo sistema, ne dajemo nikakršnih konkretnih rešitev, ampak samo dajemo državljanom, našim sodržavljanom možnost, da se o tem izrečejo. In kaj je pravzaprav cilj, ki ga zasleduje referendumsko vprašanje? To je pravica do izbire dostojanstvenega zaključka življenja tistim, ki jim je trpljenja ne more več blažiti niti zdravstvena niti paliativna oskrba in katerih življenjska prognoza je slaba. Slišali smo tudi na odboru tudi s strani opozicije: življenje je lepo. Se popolnoma strinjam. Življenje je lepo in ker je smrt, o kateri moramo govoriti, to ni tabu, tudi del tega življenja, mora biti tudi ta karseda lepa.

žal pa samo za tiste, ki imajo sredstva, za ostale pa ne. Poznamo cel kup primerov naših državljanov, ki so se za to odločili in so šli, največ poznamo te primere iz Švice, ampak to so bili tisti, ki so si lahko to privoščili. Za tiste, ki pa nimajo zadosti sredstev, pa preostane trpljenje in ki se ga enostavno kljub, kljub, kot smo rekli, z medicinsko pa paliativno oskrbo ne morejo rešiti. Ali je to demokratično, solidarno? Ali je to pravzaprav fer? Dajmo se tudi to vprašati. Iz tujine poznamo cel kup pozitivnih izkušenj. Res, da kolegi razlagajo samo tiste negativne, ampak je cel kup pozitivnih izkušenj, iz katerih se bomo potem, če bo pozitivna volja ljudi na referendumu, kot smo rekli, lahko marsikaj naučimo in poberemo res tisto, kar je najboljše, z vsemi možnimi varovalkami, da ne pride do nikakršnih zlorab - pa še tiste zlorabe, ki jih marsikdo našteva, so vsaj po moje malo za lase privlečene in ne pijejo vode. Osebno sem za to, da se vsakemu posamezniku omogoči nadzor nad svojim življenjem, nadzor nad lastnim telesom in pa da se mu da pravica do izbire. Nihče nikogar v nič ne sili, ampak zakaj bi ljudem vzemali pravico do izbire, mi pa nekako ni jasno. In seveda ta predlog podpiram.

Vendar kadar govorimo o sprejemanju zakonov in norm v družbi, najprej upoštevam znanje in znanost in mislim, da bi morali tako vsi.

Prebrala sem vam vsem znana zdravniška imena in vsi, čisto vsi opozarjajo na nevarnost evtanazije. In zaradi tega mi dovolite, da verjamem njim ne vam. Torej bom še naprej zagovarjala življenje in bom proti evtanaziji. Hvala lepa.

ali za uzakonjanje smrti, tudi za uzakonjanje tega, da naj bi bila smrt neka marketinška dobrina. Za razliko od Zakonodajno-pravne službe, ki ima, kot sem videla, težave s preširokim in zanjo nejasnim vprašanjem glede posvetovalnega referenduma o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, češ da naj bi se to dotikalo tudi vprašanja evtanazij sama v bistvu dileme nimam. Vprašanje je popolnoma jasno. Dotika se suverene odločitve vsakega posameznika, kako želi dostojno, dostojanstveno zaključiti svoje življenje, kako razpolaga s svojim življenjem. Ne gre torej za vprašanje o zakonu, ki bi urejalo evtanazijo, temveč za vprašanje prostovoljne odločitve. Pojma sta, kolikor vem, tudi terminološko različna. Menim, da gre za tako zelo eksplicitno, tako zelo eksistencialno človekovo pravico, kot je pravica do razpolaganja s svojim telesom in s svojim življenjem v celoti, da sem pred tem podprla že zakon in prizadevanja skupine državljank in državljanov, zbranih se vrni niti, kajti tisti zakon, ki je žal, zaradi kolegov o Svobodi že končal svojo parlamentarno pot, ničesar ni izključeval, mimogrede nikakor ni izključeval sistemske ureditve področja paliative ali hospica, pa tudi tisti zakon, ki so ga pripravili v SDS in sem ga sama podprla je žal, svojo pot končal. Zdaj pa, da se vrnem nazaj k samemu odloku o razpisu prvega od treh referendumov, ki jih imamo danes na mizi. Tukaj se mi zdi, da sploh danes ne gre za vsebino tega zelo pomembnega vprašanja. V bistvu smo na izredni seji spet na hitro in z vsemi možnimi poslovniškimi napakami in zapleti zgolj zato, ker se nekomu časovno mudi. Tako zelo mudi, da moramo že naslednji teden odločati tudi o datumu tega referenduma. Zakaj? Menda zato, ker je to politično izjemno strateško izjemno premišljeno. Saj bo ta kopica referendumov, ki naj bi bila z evropskimi volitvami pomagala vzbuditi volilno telo, da se teh referendumov in tega dne udeležijo. Zame to je zelo nek slab vtis, ki ga dajejo predlagatelji v zvezi s tem predlogom. Če bi jim namreč res šlo za temo, ki je izjemno občutljiva, ki trči ob osebne, intimne, moralne, vrednotne dileme izbire posameznika bi bila igra čista, časovno neobremenjena. Poskušali bi jo ljudem približati, jih seznaniti kar se da poglobljeno, vsemi za, vsemi proti. Tak predlog bi bil deležen tudi širokega kvoruma v Državnem zboru. Mimogrede, sama sem predlagateljem, ko niso podprli Zakona Srebrni niti nemudoma in so napovedali ta referendum, nemudoma prinesla svoj podpis, ker se mi zdi ta tema pomembna, ker je zame pomembna, ker jo podpiram. A podpisa, verjetno enega prvih, ki so ga dobili na mizo, predlagatelji sploh niso dali k predlogu, ampak so ga zavrgli, verjetno je končal nekje v košu. In zdaj se dogaja točno tisto, kar me je bilo strah, česar sem se bala. Namreč v ospredju ni vsebina, ampak politična preračunljivost. S tako zelo pomembno, s tako zelo občutljivo temo, kot je odločanje o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se nikoli ne bi smelo dogajati to, kar se dogaja: gola, prazna politična kalkulacija? Predlagateljem zato res želim, ko bomo naslednji teden odločali tudi o datumu teh referendumov, da se 9. junija ne boste zakalkulirali. Hvala lepa. Kolegica Tamara Vonta ima besedo in za njo kolega Jožef Horvat, Izvolite. **TAMARA VONTA (PS Svoboda):** Hvala lepa za besedo. Kot smo danes slišali, naj se namreč najprej osredotočim na nekaj misli, ki jih je bilo slišati v razpravah. Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja seveda ni edina zveličavna tema in rešitev, s tem se lahko strinjam, je pa ena od mogočih in samo o tem govorimo. Je izbira in to ni strahopetstvo in sebičnost. Potem, če pogledamo zgodovinsko kaj se je dogajalo

vsem tem, v vsej tej zgodovinski genezi sodobne racionalnosti pa so bile to zlorabe. Torej, v preteklosti so se na tem področju seveda dogajale zlorabe, verjetno se bodo še kdaj, žal, ampak treba je zgraditi tak sistem, da do njih ne bo moglo priti in to je vse. Veliko je osebnih zgodb pri tem vprašanju. To niso le zgodbe posameznikov z Nizozemske ali pa iz katerekoli druge države, veliko je osebnih zgodb, ki jih imamo, jaz mislim, da skoraj vsakdo izmed nas v tem Državnem zboru in niso enoznačne, nikoli nismo trdili, da so enoznačne, ves čas govorimo samo o eni stvari, ki se ji reče možnost izbire. Vsakdo lahko izbere. Smo telo in imamo telo na razpolago. Naše telo ni na tem svetu zgolj zato, da lahko se na njem izvajajo neke določene družbene zakonitosti in to je dejstvo, za to smo ljudje podpisniki predloga za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja smo prepričani, da je čas in prostor vse za odprt dialog o avtonomiji bolnika z neozdravljivo boleznijo, s takšno boleznijo, ki jim povzroča hudo trpljenje, da se sam odloči o končanju, s takšno boleznijo, ki ima po navadi, da rečem, slab izziv oziroma da bomo kar rekli tisto besedo, ki jo tako težko izrečemo na koncu, je smrt. Gre za temo, ki postane po naši zaslugi seveda globoko ideološka in polarizirajoča, zato je verjetno res najbolje odgovore nanjo iskati na referendumu. Z odločitvijo o zakonski ureditvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bi se pač pridružili vrsti naprednih držav, kjer si svoboda tudi želi biti. Slovenska ustava v 51. členu določa, da nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon. In prav tako ta člen skupaj s 35. členom Ustave tvori nekakšno pravno podlago, na kateri je mogoče zakonsko urediti to možnost. Kaj bi s tem dali? Dali bi možnost dostojne smrti neznosno trpečim, umirajočim, ki je zdaj ni mar. S tem nikakor, nikoli, nikomur in v ničemer ne bi kršili pravice do življenja. Drugače rečeno, neznosno trpeči umirajoči, ki si želi lahke, da rečem prijazne smrti, če smemo temu tako reči, nima enakih možnosti uresničevanja svojih vrednot kot oseba, ki ji življenjski nazor ali versko prepričanje nalaga prizadevanje za ohranjanje življenja tudi ko je neločljivo povezano s hudim trpljenjem in smrtjo. Zakaj bi preprečevali bolnikom, da aktivno sodelujejo v svojem zdravljenju in samostojno sprejemajo odločitve o sebi? Laži in zavajanje, ki smo mu priča že nekaj mesecev in strah, ki se širi med ljudi, da poslušamo tule zunaj, na trgu, da želimo, da želi ta Vlada vse starejše pobiti, je vredna vsega obsojanja in je neodgovorna, zavajajoča in je sramotna, resnično sramotna. Svet ni črno bel in poenostavljanje tako kompleksnega vprašanja je družbeno neodgovorno dejanje, ki ni v korist nikogar, ne zagovornikom in ne nasprotnikom tega vprašanja. Predvsem pa gre za čisto laž. Zame svetost življenja ni svetost trpljenja. Nikogar pa nikoli nisem in ne bom prikrajšala za njegovo vero v nasprotno.

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Dragi kolegice in kolegi, spoštovani predlagatelji tega posvetovalnega referenduma! Obžalujem, tako jaz razumem, obžalujem, da ste za evropski program izbrali evtanazijo, marihuano in tako malo še za zraven, preferenčni glas. Ne poznam, vsaj, ne poznam, morda se motim, vašega programa za evropske volitve. Mi ga imamo, smo ga sprejeli na programski konferenci, ko(?) oblikovali več mesecev, poglejte ga na spletni strani, nimam toliko časa, da bi vam vsega prebral. Na spletni strani NSi pa boste našli veliko pametnih zadev, da ne boste rabili odkrivati tople vode. Očitate nam, da mi nekaj strašimo, da smo, ne vem kaj že, nazadnjaški in preko teh očitkov imam občutek, da se ponavlja obdobje, ko je ena političarka vpila, ustavite desnico, in to je bilo že kakšnega četrt stoletja nazaj. Na nek način ta krik nekdanje političarke simbolizira odrekanje legitimnosti politični desnici, rojeni iz demokratičnega vrenja slovenske pomladi, da vodi to državo. Pod to parolo so zrušili DEMOS, prvo slovensko demokratično vlado, in preprečili še kar nekaj naslednjih pomladnih vlad, doživeli smo zgolj še tri, ki skupaj niso trajale niti dva polna mandata. Kot je bilo danes že povedano in je zelo dobro analiziral naš predsednik, magister Matej Tonin, gre za zelo težka, občutljiva vprašanja

Pavle Poredoš, moj rojak, je proti, doktor Voljč je proti, namreč, zakonu, ki smo ga prej sicer vrgli, ampak iz poslanskega oziroma referendumskega vprašanja se dejansko vidi, da je pa v ozadju zakon, ki smo ga obravnavali. Doktor Noč je proti, doktor Zver je proti, doktor Ihan je proti, doktor Komadina je proti, doktor Golob, Robert Golob, je proti. Tako je vsaj odgovoril na vprašanje pred oziroma v času volilne kampanje. Tako, da doma v hiši poskušate te zadeve nekako intonirati na isto noto. in bi moralo ljudstvo imeti oblast v naši državi po slovenski Ustavi, potem imamo na zalogi kar nekaj posvetovalnih referendumov, ki jih žal ta institucija še ni realizirala. Leta 2008 smo imeli Posvetovalni referendum o decentralizaciji Slovenije oziroma o uvedbi pokrajin, ki so zapisane v slovenski Ustavi. ko ima ta koalicija tako komfortno večino, bi zlahka to naredila, ampak si je preračunala, da se ji to ne splača. In gospe in gospodje, če smo še do nedavnega šteli, do nedavnega, žal, podaljšanje pričakovane življenjske dobe za uspeh medicine, znanstvenikov, zdravnikov, smo danes v Sloveniji pred odločitvijo o humanosti, o človečnosti. Kaj pritiče človeku? Usmrtitev ali oskrba? Danes smo pred tem vprašanjem, ki bi moralo imeti jasen odgovor. Žal, za marsikoga odgovor ni jasen. Ali smo se vprašali, ko bomo in če bomo imeli takšen zakon, ki bi naj sledil, kot vi že napovedujete, volji volivcev, kako bo ta zakon deloval, ali bomo šli na nek UKC, da nam bodo to malo pokazali, morda na lutki? Ali si predstavljate, kako to deluje? Jaz ne vem, kako bom jaz v groznih bolečinah, v komi, recimo, pod narkotiki, ki mi jih bodo dali zdravniki, da bi lajšali moje trpljenje, kako bom jaz takrat zdravorazumsko se odločil, ker baje se moram sam odločiti, bom prosil za pomoč pri, kako že, končanju življenja. Kako lepo se sliši. Jaz ne vem, ali je kdo, ki je v komi, ki je pod narkotiki, pri zdravem razumu, da se odloči o tako pomembnem vprašanju? Nimam dovolj časa, da bi vam prebral, ker sem se dal podučiti, kako evtanazija poteka. Grozljivo, grozljivo. In, da ne bom ostal samo pri medicinski stroki, moj rojak doktor Borut Ošlaj z oddelka za filozofijo s Filozofske fakultete, je napisal kar 27 argumentov proti legalizaciji evtanazije ali pa zdravniške pomoči pri samo usmrtitvi. 27 argumentov. Gre za filozofska vprašanja, moralna vprašanja in možno zakonsko uveljavitev pravice do smrti ocenjujem, tako ta profesor, za neodgovoren, neumen in skrajno nevaren družbeni eksperiment številnimi predvidljivimi in nepredvidljivimi negativnimi posledicami za večino pomembnih družbenih sistemov, za zdravstvenega, pravnega, političnega, vzgojnega in vse druge. Ja, vzgojnega in vse druge, ki se posredno ali neposredno dotikajo vprašanj človekovega življenja. Namesto, da se sodobne družbe intenzivno ukvarjajo z vprašanjem, kako dobro in hitro umreti, bi precej višjo stopnjo družbene odgovornosti in humanosti izkazovale, če bi se vztrajneje in uspešneje kot doslej ukvarjali z vprašanjem, kako dobro živeti, tudi takrat, ko se zdi, da je od življenja ostalo le še trpljenje. To so ključna vprašanja, kolegice in kolegi, in ostro nasprotujem, da tako pomembno vprašanje peljete na evropske volitve. Sramota.

z nami skupaj kažejo prav na to, kar smo mi želeli s tem referendumom narediti odprt, odprt dialog in se pogovoriti o teh temah, ampak seveda jaz razmišljam popolnoma drugače, kot kolegi iz opozicije. Jaz mislim, pravijo, da govorijo oni o življenju, mi ki pa zagovarjamo pravico do pomoči pri prostovoljni prekinitvi življenja, pa govorimo o smrti, ampak to preprosto ne drži. To je v resnici darilo življenju, v življenju vsakega od nas, zato ker ne vemo kaj se nam bo v življenju zgodilo in če bomo mogoče preveč trpeli, da bi bilo za nas znosno in si bomo želeli tako pomoč, jo bomo lahko dobili samo v primeru, da bomo sprejeli ustrezen zakon, ki bo to pomoč dopuščal. Če ni to darilo življenju, potem ne vem kaj je. To, da govorimo eni smo za življenje, eni za smrt. To ni res, življenje je, del in biti za življenje pomeni razmišljati o tem, kako živiš, ko živiš in kako pomagati, kadar tega ne želiš več, kadar je trpljenje prehudo in vsekakor ne gre zgolj za zdravstveno stroko, niti slučajno. Marsikaj več pomeni vprašanje o trpljenju, o dostojanstvu, o tem ali razumemo kaj je dostojanstvo, da dostojanstvo, če ga razumemo, sicer pomeni dostojanstvo v življenju in dostojanstvo v smrti, to je ena in ista stvar in to se ne tiče zdravstvene oziroma medicinske stroke. Tudi etika, na žalost, se ne tiče vedno medicinske stroke zlorabe so povsod, seveda so možne, ampak so možne bistveno manj, če je sistem urejen in nadzorovan. In prav do tega lahko pridemo v Sloveniji in imamo pač prednost glede na države, ki so to že uredile, zato ker lahko gledamo kakšni sistemi so pri njih kaj mogoče deluje in kaj ne deluje mislim, da je prav, da se o tem pogovorimo. Ravno zato smo se v Svobodi odločili, da ne podpremo zakona takoj, ker pač vemo, da je veliko strahov prisotno in da jih je treba odstreti. Ampak mislim pa, da je prav, da damo

gre za zdravstveni postopek, ki je de facto del človeške zgodovine že od pamtiveka. V klasični antični Grčiji, na primer, so poznali napitek iz rastline trobelike, ki so ga uporabljali za končanje življenja. Že takrat so si torej ljudje pomagali pri odhodu s tega sveta. Pomagali so si med seboj, drug drugemu. Dejstvo je, da niti najbolj moderno zdravstvo ne more pozdraviti vseh bolezni. Dejstvo je, da nekatere od teh hudih bolezni povzročajo nepredstavljivo trpljenje za osebe, ki te bolezni imajo. dejstvo je, da paliativna oskrba, pa če je še tako dobra, takšnega trpljenja ne more ublažiti ali odtehtati do take mere, da bi bilo sprejemljivo za te hude bolnike. In tudi je dejstvo, da je povsem legitimna odločitev za vsako posameznico in za vsakega posameznika, da prosto razpolaga s svojim življenjem. Kolektivno se lahko tako odločimo, da sistem zdravstvenega varstva omogoči medicinsko pomoč pri prostovoljnem končanju življenja za osebe, za katere je možnost ozdravitve praktično nična, ki zaradi svoje bolezni nepredstavljivo trpijo in ki se pri polni zavesti in sposobnosti odločanja o samem sebi odločijo za tako zdravstveno storitev. Na nas, kot na zakonodajnem telesu je, da ustvarimo okoliščine, v katerih bo za zdravje ljudi najbolje poskrbljeno. In pomoč pri prostovoljnem končanju življenja je tudi to. Žal mi je, da moramo o tem vprašanju odločati na referendumu, a nimamo druge izbire, da ne zmoremo toliko duše in srca, da bi umirajočim in trpečim soljudem, sočloveku, dopustili dostojno smrt, da ohranijo človeško dostojanstvo ob svoji zadnji uri, da jim ponudimo roko v pomoč in odrešitev muk. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnica predlagatelja, kolegica Tereza Novak. Besedo dajem najprej predstavniku Vlade, izvolite. Ne. Potem pa besedo dajem predstavnici predlagatelja, kolegici Treza Novak. Tudi ne. okej.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 Kolegica Irgl, ste se prijavili? Vsak ima po 5 minut. Najprej ima besedo kolegica Eva Irgl, izvolite. Najlepša hvala za besedo, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! V tem Državnem zboru smo tudi že pred leti večkrat govorili o zelo pomembni temi, to je o svetosti življenja, o 17. členu Ustave Republike Slovenije, ki govori o nedotakljivosti človekovega življenja in pa seveda tudi o vprašanju evtanazije. Ko govorimo o vprašanju evtanazije, nas seveda ne sme zanimati samo, nas ne

Zdaj, če pogledamo v duhovnem smislu, glede na to, da ljudje verjetno izhajamo že v osnovi iz različnih izhodišč, ko gledamo na življenje, ko gledamo na smrt, nekateri verjamejo ali pa verjamemo, da ima življenje tudi duhovni izvor in duhovno dimenzijo doživetja, drugi, da ima življenje le materialni izvor in s tem neko materialno, snovno izkušnjo doživetja, torej, ali smo duhovna bitja v telesni izkušnji ali pa smo, če tako rečem, telesna, materialna bitja in je, potem zavest posledica kemičnih procesov. Že tukaj so torej izhodišča za razumevanje samega življenja in smrti povsem različna, drugačna in je logično, da potem prihaja do različnih mnenj tudi v razpravi. Ampak tisto, kar bi želela omeniti v tem delu je predvsem to, da se mi ne zdi prav, da se tako občutljivo vprašanje, torej vprašanje evtanazije, ki je vezano torej na več drugih vprašanj, na katere moramo pogledati z različnih zornih kotov postavlja v kontekst evropskih volitev. To je zame nesprejemljivo, zaradi tega, ker mislim, da se tukaj to vprašanje pač zlorablja za politične namene. Osebno menim, da je takšna razprava dobrodošla, da je potrebno o tem govoriti. Večkrat smo že odprli to temo v Državnem zboru, vendar pa menim, da res takšne teme ne bi smele imeti niti malo občutka za to, da gre za neko zlorabo v politične namene. To se ne bi smelo zgoditi. Moram reči, da preden se gre v kakršnokoli razpravo ali pa, bom rekla, povpraševanje ljudi o evtanaziji, bi morali delati predvsem na izboljšanju paliativne oskrbe. Tudi moji poslanski kolegi pred mano so o tem že veliko govorili. Pred približno tremi tedni smo govorili tudi o Zakonu o paliativni oskrbi. Takrat niste bili naklonjeni sprejemu tega zakona, pa vsi vemo, da bi morali urediti predvsem primerno paliativno oskrbo, ker je ta ključnega pomena za to, da lahko razvijamo naprej tudi vprašanje o evtanaziji: učenje, torej sočutne oskrbe, da si vzamemo čas za človeka v bolečini. Vemo, da paliativna oskrba je tista, ki celostno obravnava bolnika z neozdravljivo boleznijo. Obenem v paliativni oskrbi pomeni to tudi, da se dela na podpori najbližjim svojcem, ki sprejemajo hudo bolnega človeka. Skratka, na ta področja bi se morali fokusirati in več narediti za to, da bi dejansko paliativna oskrba skozi zakon dajala vse tisto, da ljudje, potem ne bi na takšen način razmišljali, končajo svoja življenja. Mislim, da je to zelo pomembno. Tako da jaz upam, da boste o tem še malo razmislili in da dejansko najprej spremenimo zakonodajo o paliativni oskrbi, potem pa razmišljamo tudi o drugih korakih. Mislim, da ko se posvetimo človeku v celoti, potem tudi umirajoči, ki so neozdravljivo bolni, ne pomislijo več na evtanazijo. Najlepša hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala. Besedo ima kolega Dejan Süč. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovana predsedujoča. Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci. Sam ne bi zašel v teološka izhodišča. Se pa moram strinjati s kolegico Irgl nekaterih zadevah, ki jih je navedla. Zame kot za enega od mlajših poslancev, se mi zdi ena od pomembnih zadev pri tem posvetovalnem referendumu o ureditvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

sam posvetovalni referendum pozdravljam, saj bo prav gotovo tudi v slovenskih družinah spodbudil debato na to temo in mislim, da si moramo vsi prizadevati k temu, da se tako kot se bi morali vsaj znati poslanci pogovarjati, da se bodo znali tudi naši državljani znotraj osnovnih celic družin pogovarjati. Tako da, kar se tega tiče, izhodišče tukaj absolutno je na mestu. Sam obžalujem nekatera izvajanja kolegov kljub temu, da je verjetno prav, da se pozdravi, da je vendarle današnji diskurz bil ustreznejši, kdo ve zakaj. Mi je pa žal, kolega Horvat je zašel v neke sfere Demosa pa desnice, to ni zgodba desnice pa Demosa, tukaj smo politiki, poslanci, ki smo bili izvoljeni, bili smo izvoljeni s strani ljudstva in prav je, da sprejemamo odločitve,

izpit celotne slovenske družbe. Kar je pomembno poudariti, je, da tukaj ne gre za zakonodajni referendum, gre za posvetovalni referendum kjer se bo vendarle preverilo tudi kaj naši državljani mislijo in mislim, da bi si vse politične opcije morale prizadevati za to, da bo udeležba na teh referendumih, na tem referendumu kadarkoli bo, čim boljša, saj bo na nek način tudi ta udeležba reprezentativna in bo pokazala v katero smer razmišljajo državljani, kar bo v pomoč ne le Gibanju Svoboda, ne le tej koaliciji, ampak vsem tistim, ki sedimo v tem Državnem zboru, vsem 90-im poslancem, zato, dabi znali sprejemati dobre odločitve. Tako, da sam ta posvetovalni referendum absolutno podpiram. Mislim, da se moramo ukvarjati tudi s tabu temami in jih seveda obravnavati z vso rahločutnostjo, ampak vendarle mislim, da je tukaj ključno izhodišče to, kar moramo mi pokazati našim državljanom, da smo se sposobni tudi znotraj te hiše pogovarjati in sprejemati kakovostne odločitve in mislim, da je to pravo sporočilo. Hvala za besedo predsedujoča.

Kot drugo bi opozorila res na rabo besede evtanazija. Mi ne govorimo danes o evtanaziji, mi evtanaziramo živali že dolgo, to pomeni, da jih milostno usmrtimo brez njihove volje oziroma ne glede na njihovo voljo. Mi danes govorimo o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To pomeni, da se oseba sama odloči, da bi želela končati svoje življenje. Kaj je humanost in kaj je človečnost? Danes sem slišala ti dve besedi. Jaz sem bila zraven dveh primerov oseb, ki sta počasi in v zelo, zelo hudih mukah in v strašnih bolečinah umirali. In takrat, veste, sem se vprašala, kdo sem jaz, da bom za te ljudi odločala, da ne smejo umreti oziroma morajo čakati na strašno naravno smrt, čeprav si želijo umreti. Danes smo poslušali tudi pomembna imena iz zdravstva, ki nasprotujejo referendumu, čeprav ne vem zakaj nasprotujejo referendumu, tukaj pri posvetovalnem referendumu bomo preverili kakšno je stanje v naši družbi in bi v bistvu rekla, vsa ta pomembna imena naj gredo na referendum in naj tam izrazijo svojo voljo glede humanosti in človečnosti. Ali je torej humano in človeško ali pa človečno gledati grozljivo trpljenje osebe, osebe, ki jo imamo radi, morda in storiti kaj, lajšati bolečine ali pa ne, mi ne vemo, kakšne so te bolečine, bolečine so subjektivne do res strašnega konca,

Koliko naših sodržavljank in sodržavljanov je že šlo v državo, kjer jim je bila ta možnost omogočena? Kdo ali kaj je Bog? Nekateri verjamejo, da se rodimo in umremo po božji volji. No, zame, zame Bog ni neko imaginarno bitje, zame je Bog ljubezen. Verjamem, da je Bog ljubezen, univerzalna sila, ki veže vse, kar je možno vezati na tem svetu, in zame je zadnje dejanje ljubezni to, da oseba, ki je pred mano in ki želi umreti, lahko umre dostojanstveno. To je zame zadnje dejanje ljubezni in to je zame Bog

odločanje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma bomo opravili danes v okviru glasovanj 15 minut po prekinjeni 6. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.** Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim magistrom Borutom Sajovicem. Besedo dajem predstavnici predlagatelja kolegici Terezi Novak za dopolnilno obrazložitev predloga. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednica. V Poslanski skupini Svoboda smo vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu. Zakaj? Želimo si, da imamo državljanke in državljani možnost, da odločilno vplivamo na izbiro tistega kandidata za poslanko ali poslanca, ki ga želimo. To lahko storimo s preferenčnim glasom, torej da damo ljudem možnost, da obkrožijo ime kandidata za poslanko ali poslanca in ne le, da imajo možnost izbrati stranko. Tako je v praksi sedaj, ko lahko obkrožimo le stranko in jim je nekako vsiljeno ime tistega, ki kandidira v našem okraju. Pred vami je torej referendumsko vprašanje: ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca. Odločilen vpliv. Veseli smo, da Zakonodajno-pravna služba ni imela pripomb na naš predlog, kar potrjuje, da je vprašanje jasno in razumljivo. Glavni očitek tistih, ki razpisa referenduma ne podpirajo, je, da želijo imeti pred seboj zakon, preden gremo na referendum. Torej njihov predlog je, da v Državnem zboru z dvotretjinsko večino sprejmemo spremembo volilnega sistema, za katerega v 30 letih ni bilo politične volje in šele po tem, ko dosežemo to, kar sami niso uspeli že toliko let, damo volivkam in volivcem možnost, da zahtevajo zakonodajni referendum o tem vprašanju; vemo namreč, da se zakonodajni referendum lahko odvija le po sprejetju zakona in le na zahtevo 40 tisoč volivk in volivcev. Ta scenarij gotovo ni realističen, je predstavljen kot težko uresničljiva, idealna opcija s strani nekaterih posameznikov v tem Državnem zboru, ki si očitno sprememb ne želijo. Ker v Poslanski skupini Svoboda vemo, kako težko je doseči dvotretjinsko večino in ker se zavedamo, da je v zakonodajnem telesu še posebej težko doseči dovolj politične volje za spremembo sistema, ki je trenutnim poslancem podelil mandat, smo sklenili, da pri tej odločitvi potrebujemo popotnico ljudstva; politika potrebuje potrditev ljudstva, da lahko naredimo en korak naprej **57. TRAK: (NB) da imamo skupno izhodišče, in to je lahko, če bodo volivke in volivci tako podporo izkazali preferenčni glas, preferenčni glas, ki bi omogočal vsakemu državljanu, da na listi stranke izbere poimensko. Svojega kandidata ali kandidatko, da jih predstavlja v Državnem zboru. Rezultat tega referenduma bo ključen. V koalicijski pogodbi smo se tri stranke zavezale, da bomo to vprašanje reševale s preferenčnim glasom, ampak vemo, da je za spremembo volilne zakonodaje potrebna širša večina, širša politična volja, ki je tako dolgo v Sloveniji nismo uspeli doseči, zato bo rezultat tega referenduma popotnica državljank in državljanov v politiki vseh strank v Državnem zboru in na nas bo odgovornost, da po tej odločitvi najdemo politično voljo, da sprejmemo spremembe, ki bodo odgovarjale na to sporočilo državljank in državljanov. Konec koncev smo tukaj,

obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Besedo dajem članici kolegici Tamara Vonta za predstavitev poročila odbora. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Na podlagi 42. in drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora, je Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot matično delovno telo pripravil poročilo k predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 37. nujni seji 16. aprila 2024 kot matično delovno telo obravnaval predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejem predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim magistrom Borutom Sajovicem. Odboru je bilo posredovano gradivo objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora in sicer predlog za razpis posvetovalnega referenduma, zahteva skupine poslank in poslancev za sklic izredne seje Državnega zbora, mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Vlade. Predstavnica predlagatelja je v uvodni dopolnilni obrazložitvi pojasnila, da so v poslanski skupini Svobode vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma, ker želijo, da imajo volivci odločilen vpliv na izbiro kandidata, ki jih bo kot poslanec ali poslanka zastopal v Državnem zboru. Kot je poudarila, se to lahko uresniči s preferenčnim glasom, torej z možnostjo, da lahko volivec na dan volitev obkroži ime kandidata in ne le politično stranko, kot lahko to stori sedaj. Trenutno sistem z volilnimi okraji in volilnimi enotami dejansko v sili prebivalcem določenega volilnega okraja kandidata, ki kandidira za politično stranko in tako državljanke in državljani nimajo možnosti, da poimensko izberejo tistega, za katerega mislijo, da je najbolj primeren. V nadaljevanju je prebrala vprašanje, ki naj bi bil predmet posvetovalnega referenduma, in dejala, da so veseli, da ZPS na vprašanje nima pripomb, kar je dodatna potrditev, da je vprašanje zastavljeno jasno. Posebej je še izpostavila pomembnost posvetovalnega referenduma in dejala, da so koalicijske stranke preferenčni glas zapisale v svojo koalicijsko pogodbo. Predstavnica Zakonodajnopravne službe je dejala, da ZPS v mnenju ugotavlja, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma vložen v skladu z določbami ZRLI in POSTDZ. Predlog je vložen pisno in je obrazložen. Vložili so ga upravičeni predlagatelji, vsebuje vprašanje iz pristojnosti Državnega zbora, ki je širšega pomena za državljane. Predlagan je razpis referenduma na celotnem območju države in ZPS k vprašanju, ki naj bi bil predmet posvetovalnega referenduma, z vidika njegove jasnosti nima pripomb. Državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo je poudaril, da Vlada podpira predlog za razpis posvetovalnega referenduma, poudaril je, da bi ureditev kot jo predlagajo vlagatelji pomenila doslednejšo izvedbo zahteve 80. člena Ustave po odločilnem vplivu volivcev na dodelitev mandatov kandidatom tako, da bi se volilni okraji kot način uresničevanja pasivne volilne pravice ukinili in se ohranili le še na administrativni Volivci bi tako glasovali o celotni listi kandidatov v volilni enoti, uvedel pa bi se primerjalno pravno pogosto uveljavljeni relativni neobvezni prednostni glas. Kot je dejal, je glasovanje s prednostnimi glasovi v Sloveniji že uveljavljeno na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, kjer je prav tako uveljavljen relativni neobvezni prednostni glas in enako velja tudi za lokalne volitve. V razpravi sta poslanca iz Poslanske **58. TRAK (VI) 17.35** (nadaljevanje) skupine SDS povedala, da predlogu posvetovalnega referenduma nasprotujeta. Poudarila sta, da preferenčni glas na volitvah poslancev v Evropski parlament in na lokalnih volitvah ni primerljiv s preferenčnim glasom za volitve poslank in poslancev v Državni zbor, saj je pri volitvah poslancev v Evropski parlament Slovenija ena volilna enota, na lokalnih volitvah pa se kandidati volijo znotraj ene občine. Menita, da bi moral biti pred razpisom referenduma vložen predlog zakona, ki bi urejal to tematiko, saj bi bili le na ta način volivci seznanjeni, o čem odločajo? Poslanec iz poslanske skupine SD izpostavil pomen demokracije ter pojasnil, da bodo predlog za razpis posvetovalnega referenduma podprli. Izpostavil je, da bi bilo primerneje, da bi se najprej vložil predlog zakona, ki bi urejal preferenčni glas. Poslanka iz poslanske skupine Svoboda je izrazila podporo predlogu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor ter pojasnila, da je pomembno, da se volivcev do možnosti izbire osebe, ki jih bo ustrezno zastopala. Poudarila je, da se v primeru odločanja o uvedbi preferenčnega glasu ne sme gledati z vidika posameznega volilnega okraja. Odbor za notranje zadeve je tako glasoval o naslednjem mnenju: Odbor za notranje zadeve meni, da je Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor

hvala za besedo. Spoštovane, spoštovani. Bom tudi sam kratek, sploh ker je bilo že povedano tudi v poročilu. Vlada podpira ta predlog za razpis posvetovalnega referenduma glede uvedbe prednostnega oziroma preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor. Namreč, kot že povedano, tudi prej, ureditev kot jo predlagajo predlagatelji, bi tudi po našem pomenila doslednejšo izvedbo zahteve 80. člena ustave, ki govori o odločilnem vplivu volivk in volivcev na dodelitev mandatov kandidatom, tako da bi se volilni okraji kot način uresničevanja pasivne volilne pravice ukinili in se ohranili le še na administrativni ravni. Volivke in volivci bi tako glasovali o celotni listi kandidatk in kandidatov v eni volilni enoti. Uvedel bi se primerjalno pravno pogosto uveljavljeni tako imenovani relativni neobvezni prednostni glas. Glasovanje na tak način, to bi rad poudaril je v Sloveniji že kar uveljavljeno, kot že rečeno, na volitvah v Evropski parlament, ki nas zopet kmalu čakajo tudi na lokalnih volitvah. Volivkam in volivcem je pravzaprav jasen in dobro poznan, na primer podatki kažejo, da leta 2019 na zadnjih volitvah v Evropski parlament je tak način glasovanja uporabilo več kot tri četrt pač volivk in volivcev, konkretno 77 odstotkov. Na temo sprememb volilnega sistema je bilo v naši preteklosti opravljenih že kar nekaj javnih posvetovanj, nenazadnje zadnji jeseni oktobra lani. Slednji je bil organiziran tudi s strani vlade, saj je nenazadnje sprememba volilnega sistema z uvedbo prednostnega glasu tudi ena izmed koalicijskih zavez te vlade. Torej, glede na vse to navedeno in glede na tudi dejstvo, da je bilo v zadnjem dobrem desetletju v zakonodajni postopek vloženih že kar pet predlogov za uvedbo takega glasu, Vlada podpira ta predlog. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Levica, za njo kolega doktor Matej Tašner Vatovec. Najlepša hvala, podpredsednica. Ponovno lep pozdrav vsem. V prejšnjem mandatu se je, so se politične stranke, ki so bile zastopane v parlamentu pri predsedniku Pahorju sestale na vrsti posvetov posvetov glede volilne zakonodaje. Na koncu je nekako bil v tem Državnem zboru vložen nek poskus, s katerim bi se ukinili volilni okraji in uvedel relativni preferenčni glas, s katerim bi zadovoljili tistemu, kar je takrat ustavno sodišče odločilo, se pravi, da morajo imeti volivke in volivci odločujoč vpliv na to, kdo je na državnozborskih volitvah izvoljen.

V Levici imamo to rešitev vpisano v naš program. Kot je bilo že večkrat omenjeno danes ima to tudi trenutna koalicija zapisano v svojem koalicijskem sporazumu, tako da v poslanski skupini podpiramo predlog za razpis posvetovalnega referenduma na to temo. Preferenčni glas je nekaj in to je dejstvo, kar volivke in volivci že uspešno uporabljajo na vsakih evropskih volitvah. Tudi marsikateri evropski poslanec je izvoljen s preferenčnimi glasovi ne s svojim položajem na strankarski listi in je očitno nek mehanizem, ki si ga ljudje ne samo želijo, ampak ga tudi s pridom uporabljajo za to, da izberejo svoje kandidate. Iz tega vidika se nam zdi in to je naše dolgoletno stališče smiselno, da bi podoben sistem imeli tudi na državnozborskih volitvah. To seveda pomeni, da bi se ukinili volilni okraji, bi imeli samo še volilne enote, v katerih bi stranke predlagale svoje liste kandidatov in iz te celotne liste bi volivci in volivke iz tiste volilne enote izbrali svoje kandidate. Ta predlog je torej po našem mnenju vsebinsko popolnoma ustrezen in glede na to, da ta Državni zbor v vseh teh letih ni uspel preseči tega ga jemljemo tudi kot neko priložnost, da državljanke in državljani spodbudijo trenutni sklic Državnega zbora, da

Volitve so eden izmed najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti in osnovni pogoj za demokratično oblikovanje najpomembnejših organov države. S svojimi glasovi volivci članom parlamenta podelijo mandat za odločanje o najpomembnejših družbenih vprašanjih. S pravnega vidika volitve tako dajejo legitimnost pri izvajanju zakonodajne oblasti. S političnega vidika pa pomenijo aktivno sodelovanje ljudstva pri oblasti. So temeljna vez med predstavniškim telesom in volivci ter kot takšne ključni instrument, s katerim državljani vplivajo na državno politiko in na politične odločitve. Ko govorimo o volitvah in z njimi povezanimi pravicami pa moramo nujno govoriti tudi o volilnem sistemu. Ta je eden bistvenih sestavin delov splošnega političnega sistema vsake države, kajti izraža in potrjuje temeljne politične odnose in oblike določene družbe. Razprave o primernosti volilnega sistema na različnih ravneh v Sloveniji potekajo praktično od sprejetja Zakona o volitvah v državni zbor leta 1992, sprejetega na osnovi proporcionalnega sistema, dopolnjenega z večinskimi elementi. Vse odtlej zakon ni doživel korenitih sprememb do leta 2000, ko je bila ureditev dopolnjena z ustavnim zakonom. Julija tega leta je Državni zbor sprejel ustavni zakon o dopolnitvi 80. člena Ustave Republike Slovenije. Od tedaj velja proporcionalni volilni sistem z ustavno dikcijo, ki poleg še nekaterih drugih zahtev izrecno zahteva tudi odločilni vpliv volivcev na dodelitev mandatov. Zahteve 80. člena Ustave so bile skoraj v celoti uresničene z novelo ZVDZ iz leta 2006, nedorečena je ostala zgolj prej omenjena zahteva po odločilnem vplivu volivcev na izbor kandidatov in kandidatk za poslance. Odločba Ustavnega sodišča, s katero je to zakonodajalcu naložilo odpravo neustavne ureditve 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor v zvezi z mejami volilnih okrajev se primernosti volilnega sistema sicer ne dotika, še več, celo pravi, da volilni sistem ni v neskladju z Ustavo Republike Slovenije, a kljub temu se razpravi o volilnem sistemu in vplivu volivcev na razdelitev mandatov ni več moč izogniti. V odločbi je Ustavno sodišče namreč ugotovilo, da obstajajo velike razlike med velikostmi posameznih volilnih okrajev. Ugotovljeno je tudi protiustavnost, ki jo je Državni zbor z zadnjo novelo tudi odpravil. Kljub temu nesorazmerja med velikostmi volilnih okrajev ostajajo ter se s časom lahko še povečujejo. Kritiki veljavnega **60. TRAK: (NB) - 17.45** (Nadaljevanje) sistema opozarjajo, da volilni sistem, kot je uveljavljen po zakonu, ne omogoča personalizacije, torej da volivci pri oddaji glasu nimajo nobene možnosti izbire med kandidati znotraj določene liste, ki jo podpirajo. Prihaja lahko celo do absurdnih situacij, ko volivec tudi v primeru, kadar določenega kandidata ne podpira, ne more ravnati drugače, kot da glasuje zanj, če podpira listo, na kateri ta kandidat kandidira, kot edini kandidat liste v določenem volilnem okraju. V tej luči je zato treba razmisliti o drugih načinih zagotavljanja odločilnega vpliva volivcev na dodelitev mandatov kandidatom. V proporcionalnih volilnih sistemih predstavlja uvedba preferenčnega oziroma prednostnega glasu najpogostejši način uveljavljanja načela personalizacije volitev. S preferenčnim glasom lahko volivci odločajo o tem, kateri kandidat z liste kandidatov bo izvoljen. Osrednja značilnost preferenčnega glasu je, da že po svoji naravi omogoča odločilen vpliv volivcev na dodelitev mandatov kandidatom. Tako je pred nami predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije. Predlagatelji smo namreč prepričani, da nekaterih najpomembnejših družbenih odločitev ni mogoče sprejemati samo preko političnih predstavnikov, ampak je potrebno tovrstne odločitve, še posebej kadar presegajo sedanje generacije in imajo velik vpliv na prihodnje, prepustiti državljankam in državljanom. In namen posvetovalnega referenduma, ki sodi med ustavne institute neposredne demokracije, je prav to, da se državljani neposredno izrečejo o določenem vprašanju. Vprašanje o spremembi volilnega sistema je brez dvoma vprašanje, ki zadeva vse državljanke in vse državljane. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije seveda podprli. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Žan Mahnič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednica. Kolegice in kolegi! O tem, kakšen volilni sistem si slovenske državljanke in državljani želijo, so le ti v zgodovini enkrat že odločali, odločali na posvetovalnem referendumu in odločili, da si želijo dvokrožni večinski volilni sistem, vendar pa takrat slovenski parlament njihove volje ni upošteval. V Slovenski demokratski stranki nasprotujemo volilnemu sistemu kot ga predlagate vi oziroma o katerem želite povprašati za mnenje državljanke in državljane. Volilni sistem kakršnega si želite, pomeni napad na podeželje, pomeni estradizacijo politike in pa tudi elitizacijo politike. Kolegice in kolegi, trenutno se nahajamo v obdobju, ko so pred nami evropske volitve. Vsaka stranka dobro ve, kaj pomeni tekmovalnost, pa ne samo tista pozitivna, žal tudi negativna. Že v samem procesu izbora kandidatov in pa potem tudi sama mesta, sami položaji na listi. Pa poglejmo primer in kaj to pomeni za recimo Gibanje Svoboda, ki to predlaga. Zdaj, če pogledamo, kdo so poslanci Gibanja svobode z Gorenjske. Borut Sajovic, Andreja Kert, Katarina Štravs, Sandra Gazinkovsk in pa Alma Intihar. Se pravi, en moški in pa štiri ženske. V primeru uvedbe tega volilnega sistema, kot si ga vi želite, in zadrge, ki bo posledično prišla, si boste pač gospe razdelile mesta, drugo, četrto, šesto in osmo, kajti ne vidim nobene možnosti, da gospod Sajovic ne bi bil nosilec liste v volilni enoti Kranj. Če pogledamo Celje, kdo so poslanci iz Celja: Dušan Stojanovič, Janja Sluga, Miha Lamut, Aleš Rezar in pa Dean Premik, se pravi, ena ženska in štirje moški. Zopet bo pomembno, kolegice in kolegi, kdo bo prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti na listi, kajti zaradi zadrge boste nekateri avtomatsko odpadli. In kaj to pomeni, zbiranje

Kranja pa recimo do Žirov ali do Žirovnice. Nobene možnosti ni, kolegice in kolegi, da ne bi bil izvoljen župan Kranja, da ne bi bil izvoljen župan Jesenic, in praktično nobene možnosti ni, da bi bili izvoljeni župani tistih najmanjših občin. Kajti tisti, ki bodo prihajali iz mestnih in urbanih središč, tisti bodo avtomatsko imeli prednost in v nekaj mandatih se bo lahko zgodilo to, da pač podeželje ne bo imelo svojih predstavnikov v Državnem zboru. Zakaj? To pomeni tudi estradizacijo politike. Zagotovo se lahko strinjamo, da bodo volivke in volivci volili tiste, ki so pač enostavno bolj poznani, tiste, ki jih poznajo. Mi smo tukaj imeli, pa vse pozitivno o njem. vrhunski športnik, odličen sogovornik Dejana Zavca. Kolegice in kolegi, jaz sem prepričan, da če bi na listi Gibanja Svobode Dejan Zavec v eni volilni enoti kandidiral, da je preferenčno izvoljen. ne vidim nobene možnosti, da Dejan Zavec preferenčno ne bi bil izvoljen, ker je vrhunski športnik, ker ga vsi poznajo, ker ga ljudje podpirajo. Ampak naj mi ne zameri kakšen doprinos pa je bil v Državnem zboru, kasneje je celo odstopil, pa smo tudi videli. Ampak kolegice in kolegi, v primeru takšnega volilnega sistema, kot bi, kot ga vi predlagate športniki glasbeniki, razno razni estradniki, influencerji, vplivniki in tako naprej, to bi naredili iz slovenske politike. Nekdo, ki ima izkušnje na enem področju, pa ni poznan, žal ne bi imel praktično nobenih možnosti in tudi zaradi tega bi prišlo do tega, da kasneje ne bi imeli več takšnega zanimanja in pa interesa za udejstvovanje v politiki, ker bi se v dveh mandatih skozi to sito tudi prepoznalo, je tisti, ki ima možnosti za izvolitev v parlament. Ne predstavljam si, kolegice in kolegi, kako bi izgledala volilna kampanja v takšnem primeru. Če pogledam Gorenjsko, kako bi recimo posamezniki 11 kandidatov delali kampanjo na določenem območju. Andrej Hoivik je iz Škofje Loke. Jaz sem iz Gorenje vasi. Meni enostavno ni fer, da bi jaz hodil v Škofjo Loko in tam delal kampanjo zase. In kaj, na eni strani trga bi imel jaz stojnico, na drugi strani bi imel Andrej Hoivik, stojnico. Andrej bi govoril proti meni, jaz proti njemu ali kako bi to šlo? Štiri gorenjske poslanke bi se vozile po avtocesti proti Jesenicam, tam bi jih na plakatih pozdravljal samo Borut Sajovic. Skratka, poglejte, dobro, vsi vemo, kaj se v času med volilnimi kampanjami, predvsem pa preden do volilnih kampanj sploh pride, dogaja v strankah, bilo bi še več polen pod nogo, bilo bi še več slabe volje. Skratka, s takšnimi omejitvami, kot jih imamo trenutno, kar se financ tiče, v volilnem sistemu, kakršnega vi predlagate ni moč voditi efektivne volilne kampanje. Zdaj, jaz verjamem, da tisti, ki volilne kampanje praktično na terenu še nikoli niso vodili, ker je bilo dovolj, da se je pojavil njihov vodja kot nov obraz, ki je bil po vseh jumbo plakatih in pa z avtobusom se zapeljal malo po Sloveniji, sami pa niso hodili ne po hišah, ne med ljudi, ne po trgih, po ulicah. Takšni kandidati oziroma kasneje tudi poslanci si ne predstavljajo, kako v bistvu resnična volilna kampanja dejansko izgleda in verjetno je predvsem tudi manjšim strankam v interesu, da takšen volilni sistem obstaja, kajti to pomeni, da

za ostalo pa seveda pride do tega, da bo najprej problem znotraj strank postaviti liste. Zdaj, če se ne motim, bo potem, če rečemo temu, kar nekaj Klemnov Grošljev, ne - ker ni bil prvi, ker ni bil na izvoljivem mestu, ker osmo mesto ni bilo dovolj pa je odšel. Koliko od vas 40 bo odšlo, ker ste bili sedaj izvoljeni, potem bo pa šesto ali pa osmo mesto, niste pa toliko poznani, da bi lahko prišli preferenčno, koliko vas bo zaradi tega odpadlo? Jaz sem tukaj dve leti pa morebiti 15 od vas jih poznam po imenu in priimku, kaj šele potem volivke in volivci, ki manj spremljajo pa ne gledajo tukaj vsak dan. Skratka gre za to, da si nekateri želite zacementirati, zagotoviti, tisti, ki ste predvsem najbolj poznani, mesta v Državnem zboru, ostali pa se bodo pač morali znajti po svoje. Na podeželju si želimo zastopanosti, strinjamo se, da takšen sistem, kot je zdaj, ni popoln, ni v redu, ni takšen, kot so v preteklosti volivke in volivci na referendumu že povedali, da si ga želijo, zagotovo pa je boljši in omogoča večjo regionalno zastopanost Slovenije kot bi jo sistem, ki ga predlagate vi.

V Novi Sloveniji smo naklonjeni uvedbi preferenčnega glasu - volilni glas slehernega volivca ima pač veliko vrednost. Če bi se bolje zavedali, da v volilno skrinjico s svojo glasovnico vložimo tudi del svoje lastne, osebne suverenosti, bi bila verjetno udeležba na volitvah višja. Naloga politike je torej, da vzpostavi volilni sistem, ki glas vsakega volivca enakovredno obravnava in čim bolje upošteva. Najpomembnejši argument v prid uvedbi preferenčnega glasu je, da preferenčni glas volivcu daje večjo težo in več možnosti pri odločanju, kateri od kandidatov posamezne stranke bo na koncu postal poslanec. Danes je odgovor na to vprašanje v veliki meri dejansko odvisen od okraja, kamor stranka predlaga določenega kandidata, podpora strankam v okrajih je namreč predvidljiva - saj poznamo rezultate prejšnjih volitev. Pri tem ima dejansko večjo moč politične stranke, saj so volivci ene stranke primorani voliti tistega kandidata, ki jim ga v kraj postavi ta konkretna stranka. Poslanci so predstavniki ljudstva, zato menimo, da bi bilo bolj primerno, če bi s preferenčnimi glasovi volivci odločali, kateri od kandidatov bo v tej volilni enoti pravzaprav zastopal njih in njihove interese v parlamentu. Nasprotniki uvedbe preferenčnega glasu pogosto navajajo argument, da bi bili v tem primeru izvoljeni le poslanci iz večjih mestnih središč, ki imajo večje število volilnih upravičencev, kandidati iz nekaterih podeželskih področjih pa naj bi imeli težje delo oziroma manjše možnosti, da bi bili izvoljeni. Razumemo tak pomislek; opozarjamo pa tudi, da v sedanji ureditvi kar nekaj okrajev žal nima svojega poslanca ali poslanke, nekateri drugi pa imajo lahko dva ali tri. To pomeni, da so številni volivci volili v prazno, saj ni bil izvoljen noben od kandidatov, ki so ga imeli na voljo. Lahko je bil celo zelo dober kandidat. Poleg tega se na podeželju ljudje med seboj bolje spoznajo kot v velikih mestih, kar je lahko celo prednost v volilni kampanji. Težko pristanemo na predpostavko, da so kandidati s podeželja manj sposobni in da na ravni volilne enote ne morejo doseči prepoznavnosti tako kot tistih iz mest. Mi mislimo, da je lahko celo obratno,

Uvedba preferenčnega glasu bi po našem mnenju lahko povečala tudi zdravo politično konkurenco. Tekma bi bila širša, za to bi bila širša tudi predvolilna razprava in recimo soočenje argumentov. Verjamemo, da bi se to odražalo tudi v kvaliteti volilne izbire in posledično tudi v kakovosti ter nivoju razprave in odločitev v Državnem zboru. Poslanska skupina Nove Slovenije torej podpira referendum o uvedbi preferenčnega glasu, saj smo prepričani, da bodo volivci razumeli, da bi s tako spremembo omogočili prav njim prav njim izbiro njihovega kandidata, ki jih bo najbolje zastopal v Državnem zboru, pravzaprav, zaradi tega smo tudi izvoljeni. V Novi Sloveniji pa predlagamo, da se o tem, tako kot tudi o ostalih referendumih, glasuje na posebnem referendumskem dnevu in nikakor ne na evropskih volitvah. S tem bomo dali volivkam in volivcem priložnost, da se dobro pripravijo na odločitve, ki imajo oziroma bodo imele velik vpliv na njihovo življenje. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Damijan Zrim. Spoštovana podpredsednica, spoštovani kolegice in kolegi! Pred nami je tudi Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu, ki naj bi zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslancev v Državni zbor, gre za politično zavezo z dolgo zgodovino, ki je programska in koalicijska zaveza vseh koalicijskih partneric, hkrati pa ni dvoma, da si večina ljudi želi volilni sistem, v katerem bodo imeli večji vpliv na izbiro konkretnih oseb, ki bodo zasedale položaje poslancev. Jasno je, da ima vsaka izvoljena oblast dolžnost delovati v tej smeri, vendar pa je ključno vprašanje, kako priti do preferenčnega glasu v obstoječem volilnem sistemu in v hkratnem obstoju volilnih okrajev to ni mogoče. Za rešitev, s katero bi enostavno ukinili volilne okraje in obdržali le sedanje volilne enote, v katerih bi lahko upoštevali preferenčne glasove, pa v tem. v tej trenutni v tej trenutni sestavi Državnega zbora ni dovolj glasov. Volilni sistem je namreč eno izmed področij, ki ga je treba urediti z dvotretjinsko večino. Ta pa, te pa koalicija tudi v popolnem soglasju nima. Zato ni druge možnosti kot širši dogovor o volilnem sistemu. Tak dogovor bi moral vključevati tudi pomembne podrobnosti, s katerim bi dosegli soglasje in končno oblikovali volilni sistem, ki bi izpolnjevali kriterij odločilnega vpliva volivca na izbiro kandidata samega. Socialni demokrati si težko predstavljamo, da bi volilni sistem sprejemali s preglasovanjem, saj bi tako tvegali ureditev, bi ji del političnega prostora stalno odrekal legitimnost. Predlagano referendumsko vprašanje teh dilem z ničemer ne razrešuje. Volivcem ne ponuja konkretne možnosti, kako uvesti preferenčni glas, niti jim ne zagotavlja, da bo s tem res zagotovljen odločilni vpliv na izbiro. Vse, kar vprašanje vsebuje, je zaveza po uvedbi preferenčnega glasu. Način, kako bi jih izvršili, pa iz vprašanj izpuščamo. Zato sicer ne dvomimo, kakšen bo izid referendumskega glasovanja, hkrati pa si že zdaj lahko predpostavljamo, da konkretnih rešitev ne bo nič nič bližje. Namesto da bi v Državnem zboru skušali jasneje opredeliti prostor odločanja, bo Državni zbor s takim referendumom predvsem povečal pritisk nase, ne bo pa imel nobenih dodatnih rešitev ali okvirjev, ki bi jih lahko uzakonil in tako izpolnil voljo ljudstva. Dodatno pa stvar zapletajo načrti predlagatelja, da bi tak referendum izvedli hkrati z evropskimi volitvami. Na tak način se ustvarja še dodatno tveganje, da bo razprava potekala v senci volitev in da v njej ne bo ne ničesar, ne priložnosti za poglobljeno razpravo, ki je eden od ključnih pogojev za kakovostno referendumsko odločanje. Socialne demokrate nas skrbi, da bo tako izvedeno referendumsko odločanje na koncu zasenčilo pomen evropskih volitev, medtem pa ne bomo nič bližje vsebinskim rešitvam, ki jih ljudje od nas upravičeno zahtevajo. Poslanski skupini Socialnih demokratov sicer podpiramo izvedbo posvetovalnih referendumov glede ključnih vprašanj tudi v zvezi z volilnim sistemom. Ključna predpogoja za to sta ustrezno zastavljeno vprašanje in ustrezen termin izvedbe glasovanja, ki omogoča zadostno javno razpravo in informiranje ljudi. Bojimo se, da v konkretnem primeru ne bomo izpolnili nobenega od teh pogojev, zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov v primeru, da v nadaljnji obravnavi ne razrešimo omenjenih dilem, ne bomo podprli izvedbe tega referenduma hkrati z evropskimi volitvami. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi razprava poslank in poslancev o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Prva je k razpravi prijavljena kolegica Janja Sluga, Hvala lepa, gospa podpredsednica, drage kolegice in kolegi. Zanimivo, da za evtanazijo smo jim izkazovali takšno navdušenje in prijavili kar 4 ure in 10 minut, za volilni sistem pa samo 2 uri in 50 minut. kdor more, naj razume. Ja, ta referendum bo Sizifovo delo. Ti sicer ne moreš nasprotovati vprašanju, da boš naredil in ko obljubljaš, da boš naredil takšen volilni sistem, da bodo volivke in volivci imeli res zagotovljeno izbiro volivca, temu ne moreš nasprotovati. Vesel sem, da je zdravorazumski del koalicije SD, kot smo zdaj slišali rojaka Zrima, enako opozarja kot mi ta referendum ne moremo privleči na evropske volitve, ne moremo. To ni stvar evropske, evropske politike. Z današnjim volilnim sistemom, z aktualnim volilnim sistemom nihče ni zadovoljen. Nihče. Z rojstvom tega nesrečnega volilnega sistema pa je povezano tudi rojstvo Nove Slovenije, ko malo zgodovine ne škodi. Se Se spomnite, tisti, ki se pač 7. junija leta 2000 je nastopila tukaj, prisegla Bajukova vlada? Čeprav je delala le dobrih pet mesecev, je bila kos notranjim in zunanjim izzivom: pospešila je prilagajanje slovenske zakonodaje Evropski uniji, odpravila bistveni del zamude pri denacionalizaciji, predlagala nekatere reforme in tako naprej. In zdaj pozor! Mesec dni po imenovanju vlade je Združena stranka SLS plus SKD v Državnem zboru v nasprotju z dogovorom podprla ustavni zakon glede volilnega sistema in tako zaobšla referendumsko voljo ljudi. Pri nas ima oblast ljudstvo. Doktor Andrej Bajuk, svetovljan, državnik, in Lojze Peterle sta zato protestno izstopila iz Združene stranke in 4. avgusta leta 2000 v Ljubljani ustanovila novo stranko Nova Slovenija. Od te Združene stranke je danes v parlamentu samo Nova Slovenija, krščanski demokrati, njej so se seveda trumoma potem pridružili nekateri župani iz vrst SKD in tako naprej. Tako nekako kot res nek predvolilni program je prišel ta predlog za referendum, res nekoliko boljši, kot evtanazija in konoplja, to je treba priznati, ampak to ne spada sem, ne spada na evropske volitve. Tako da vam že kar vnaprej povem, da odloka nikakor ne bomo podprli, če bo datum referenduma 9. junij 2004(?), ne se igrati, ker potem boste dejansko izgubili še zadnje atome kredibilnosti. In če že ne, ker sami veste, šteti do dveh tretjin od 90 bi morali biti toliko fer predlagatelji, da bi se posvetovali s celotno opozicijo, da bi poskušali skupaj najti najboljši možni volilni sistem za

Junija letos skupaj z evropskimi volitvami. Ker res ponavljam, prav nobene veze nima naš volilni sistem z evropskimi volitvami. In kot rečeno, če vam manjkajo ideje za evropski program, obiščite program oziroma spletni portal Nove Slovenije, gotovo boste našli kakšno dobro rešitev za evropski program, ki ga morda, morda še nimate. Zato sem tudi povedal, da je Bajukova vlada naredila ključne premike v spreminjanju nacionalne zakonodaje oziroma v približevanju Evropski uniji. To so nam volivci, v zvezi s tem so nas volivci potem leta 2004 na prvih evropskih volitvah tudi nagradili in kot se spomnite smo na prvih evropskih volitvah tudi Nova Slovenija zmagali. Hvala lepa.

Torej, volitve so največji demokratični način izražanja volje volivcev, zelo pomemben del demokracije, ko volivci, torej državljani, izbirajo svojega predstavnika bodisi to na lokalnih volitvah bodisi v Evropski uniji ali pa tukaj v Državnem zboru. Res je, da imamo volitve za Evropsko unijo in pa lokalne, ta preferenčni glas, ravno tako kot sem že včeraj na odboru povedal. Tukaj kandidati kandidirajo kot ena volilna enota, torej mi izbiramo kandidata v stranki, ki bo zastopal v Evropski uniji in pa znotraj občine, torej izbiramo kandidata, ki nas bo zastopal znotraj občine, to je znotraj lokalnega področja. Državnem zboru je nekoliko drugače, kajti tu mi kot poslanci zastopamo svoje lokalno področje, svoj volilni okraj, res je, da zastopamo torej dejansko vse Slovence ampak predvsem smo pomemben člen med lokalno skupnostjo in pa državno inštitucijo, torej Državni zbor in tako naprej, in zato se tudi volivci, kjer pač iz katerega, torej nekako kandidat izhaja, želijo, da jih zastopa, dajo glas tistemu iz lokalnega področja. In kaj se bo s tem zgodilo? Torej sedaj kandidati, ki izhajajo iz volilnih okrajev z manjšim številom prebivalcev so avtomatsko s tem izničeni v poraz, kajti kandidati, ki izhajajo iz volilnih okrajev, trenutnih volilnih okrajev, kjer je pač večje število prebivalcev, bodo s tem veliko pridobili in s tem izničujete podeželje, kajti mesta imajo večje število prebivalcev in s tem tudi lahko dobijo večjo podporo. To je dejstvo. In tudi, kar se bo zgodilo, je to, da ko boste izničili volilne okraje, kajti te volilne okraje dejansko izničujete, se lahko zgodi, da bo pa določeni predeli, torej znotraj volilne enote imeli lahko torej poslance, določen del pa ne. Tudi to se lahko zgodi. In kot je prej predlagateljica govorila, da v 30. letih ni bilo nobene politične volje, je bila volja, kajti leta 1096 je bil referendum o tem, ko so volivci odločili odstotka, da bi uvedli večinski volilni sistem. Tudi Ustavno sodišče je odločilo, da bi moral veljati večinski volilni sistem, vendar je pač prišlo kasneje do spremembe Ustave. Torej v 30 letih je bila politična volja o spremembi volilnega sistema, torej vi ste že zavajali, torej, ko ste, ko ste predlagali, v vašem, ko ste obrazlagali in dejansko, ko tu govorite, da s tem, ko je bil preferenčni glas, bi imel torej volivec možnost izbirati določenega mandata. Ki ga sedaj nima, še ne pomeni, da bi ga tudi sedaj imel, kajti recimo volivec nekje iz Kranja bi mogoče želel, da bi ga zastopal, pa recimo kandidata, ki je pa iz Prekmurja in tudi sedaj ne bi imel te možnosti. In dejansko ta predlog, ki ga vi predlagate, ni primeren, kajti jaz se bojim, da bo ta Državni zbor, v kolikor bi se to veljalo imel, bi bil Državni zbor influencarjev,

Kolega Mahnič je v našem stališču to lepo opisal, tako da se ne bi ponavljal. Mislim, da je tako ali tako že vse povedal in zelo pojasnil. Tako da se ponovno pojavljam. To je izničenje podeželja, to je vojna proti podeželju, to je izničenje lokalne zastopanosti kot poslanca v Državnem zboru in zato takega predloga tudi ne morem podpreti. Hvala. Hvala za besedo, podpredsednica. Dve stvari bi na tej točki naslovila, ko je tudi še kolega Horvat v dvorani. Pa mogoče začnemo z eno zadevo, ki jo je on omenil, da nimamo interesa, da se posvetujemo s celotno koalicijo. To enostavno ni res in zato imam tukaj podatke, katera vsa posvetovanja so se dogajala v tem mandatu, katerih so se udeleževali predstavniki vseh političnih strank v parlamentu. Leta 2022 smo dobili mandat in 28. oktobra tistega leta smo izvedli posvet parlamentarnih strank s predsednikom vlade. Bili so prisotni najvišji funkcionarji vseh parlamentarnih strank, tudi tiste, ki danes najbolj goreče nasprotuje predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Potem poletje 2023 je bil lansiran spletni vprašalnik o volitvah in zaključek tega posvetovanja je bil septembra 2023. Oktobra 2023 smo imeli javni posvet stroke, politike, civilne družbe in javnosti o spremembah volilnega sistema v Cankarjevem domu. Če se pravilno spomnim, je s strani SDS prišel gospod Grims, ki je zastopal vaše mnenje tam. In tudi bili so predstavniki Nove Slovenije in ravno tam se je nekako izrazila tudi prevladujoča volja po preferenčnem glasu. Tako da ni res, da si ne želimo širšega posvetovanja o tej temi. Ni res, da tega posvetovanja nismo poskušali izvesti do zdaj. Smo. Res pa je, da je problem, ker je težko prepričati ljudi, ki so po določeni formuli prišli nekam, že velikokrat, da se ta formula spremeni. Ja, to je težko. Ampak strinjam se s kolegom Kosijem tukaj, ali je to mogoče rekel Horvat, se oproščam, če bom narobe rekla, da je treba širok konsenz iskati, da ne bo stalno ena opcija negirala legitimnost volitev, absolutno in k temu stremimo tudi mi. Tako kot stremimo k temu, da bodo imeli predstavnike v tem Državnem zboru vsi prebivalci Republike Slovenije. In absolutno ne želimo, da bi bila sprememba volilnega sistema napad na podeželje. Vse te razprave, ki se na to temo danes odvijajo, temeljijo na predstavah nekih zakonov, ki so bili v preteklosti na podlagi nekega števila volilnih enot, ki se sklepajo, da se bodo obdržali, ki pa dejansko danes niso na mizi in z namenom niso na mizi, ker se je o tem težko pogovoriti in ker je k temu treba potem, če bomo dobili mandat volivcev, širše pristopiti, da se najde uravnotežen način, da se izvede preferenčni glas in hkrati zagotovi, da bo čim boljša reprezentativnost. Mi nimamo nobenega problema s tem. In mislim, da je preuranjeno, da na tem momentu že sklepamo na podlagi nekih preteklih zakonov, sploh pa, da dajemo neke tako dokončne obsodbe, kakor smo jih slišali. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima kolegica Janja Sluga, izvolite. Hvala lepa. Seveda podpiram referendum o tem, da nam volivci povedo ali si želijo bistveno večji vpliv na to, koga bodo kot svojega predstavnika izvolili v Državni zbor in da bodo to storili s preferenčnim glasom, absolutno podpiram. Težko pa poslušam razprave kolegov, ki pravijo, seveda je tudi že v preteklosti obstajala politična volja. Izkazalo se je namreč v preteklosti, da ta politična volja obstaja v besedah, v dejanjih pa ne. zelo veliko besed podpore je bilo v preteklosti izrečeno temu, da seveda volivci imajo in morajo imeti odločilen vpliv. Seveda imajo to pravico, morajo na to bolj vplivati kot vplivajo sedaj, vsi mi to podpiramo, ko pa dobimo na mizo, kaj naredimo? Preštevamo rožice v lastnem vrtičku, bi se temu reklo. Točno to se je izkazalo v preteklosti. Imeli smo na mizi predloge, vsi smo se deklarirali kot veliki podporniki, potem je pa vsak prešteval glasove v svojem volilnem okraju, vsak kalkuliral samo to, ali bo sam izvoljen ali ne. Jaz sem sicer vesela, da v stališčih poslanskih skupin nekatere stranke, ki sicer nimajo te navade, izražajo veliko skrb za enakopravnost zastopanosti spolov, zelo sem vesela, bi si pa želela, da bi to tudi udejanjili na primer z enakopravno zastopanostjo spolov v lastnih vrstah, temu pa danes žal ni tako. tukaj je tudi ena taka postopkovna opomba, to operiranje z imeni poslank in poslancev v stališčih poslanskih skupin je v nasprotju s Poslovnikom, zato, ker se na ta stališča ne da odzivati, ti poimensko naslonjeni poslanci se ne morejo odzvati na nekaj, kar je bilo izrečeno v stališčih poslanskih skupin in je to nekorektno. Tudi to, da se v stališču poslanskih skupin izrazi mnenje, da v roku dveh let nekdo ni uspel spoznati kolegic in kolegov po imenu, premalo ste tukaj očitno, premalo poslušate kolegice in kolege, ko razpravljajo in si niste uspeli zapomniti njihovih imen. Jaz pa ne dvomim, da volivke in volivci, ki prisotnost teh poslancev na terenu čutijo, da jih bodo znali tudi obkrožiti. Veste, ta zgodbica v enem mandatu se vam je že večkrat vrnila kot bumerang, namreč to zgodbico o enem mandatu, kako bomo tukaj samo en mandat jaz poslušam že tretji mandat, pa ste poskušali na vse možne načine, s prvo bojno vrsto tudi v mojem volilnem okraju, pa vam ni uspelo, zato dajte se zamisliti nad tem kar govorite, res, se vam vrne, samo včasih je treba malo počakati in se vam vrne v veliki porciji. Torej, še enkrat, Ustavno sodišče je povedalo in seveda vsi to vemo, ko spremljamo podatke, ljudje se selijo, naselja se spreminjajo, volilni okraji se spreminjajo. Volilni okraji danes niso več primerljivi tako kot takrat, ko so bili začrtani. IN v resnici, če želimo doseči ta večji vpliv, se je treba pogovarjati o velikosti volilnih okrajev, o številu volivcev v posameznem volilnem okraju, tudi o številu volivcev v posamezni volilni enoti in pa seveda o tem, kako doseči, da bo en glas volivca na enem koncu Slovenije enak glasu volivca na drugem koncu Slovenije enakovreden in kako volivcu dejansko zagotoviti, da bo lahko izbral točno določeno ime za katerega želi, da ga zastopa, ki mu zaupa, ki ga pozna, kakršenkoli razlog bo za to, je prav, da volivec ta odločilen vpliv ima. Sama razmerja med posameznimi volilnimi okraji so danes v razmerjih, ki kljub temu, da smo nekatere popravke v prejšnjem mandatu opravili po mojem osebnem mnenju nezadostno. Nezadostno pa zato, ker ni bilo politične volje, ker ko so bile številke na mizi so bili vsi proti, čeprav so bili prej vsi za. potem poslušamo te argumente, kako je to napad na ta območja, pa na ona območja. Ni napad, to je poskus približati politiko in vpliv volivcem in povedati, da njihov glas šteje in povedati, da je pomembno, da pridejo na volitve, ker vpliv imajo. To je naše sporočilo in želimo si, da imajo ta vpliv še večji in da ga potem tudi z veseljem udejanjajo in da vedo, da ko pridejo na volitve, lahko vplivajo. In ja, v preteklem mandatu je v dveh volilnih okrajih odločil en sam glas po pošti. Zato je to pomembno in zato je pomembno, da vedo, da lahko vplivajo, da lahko soodločajo in da lahko kreirajo in potem seveda tudi

In to bi mogoče lahko večkrat ponovil, ampak mi je preostalo zgolj 5 minut. Zdaj imamo tri referendumska vprašanja, ki so čisto na mestu. Vprašanje, kot je zastavljeno, je lahko, karkoli lahko vprašamo. Lahko bi tudi vprašali volivke in volivce, ali je Pink panter zadosti roza? Pa bi bilo vprašanje čisto legitimno in na mestu. Drugo vprašanje je pa, ali so ti referendumi hkrati(?) z evropskimi volitvami, legitimni ali tukaj merimo kam drugam? Kajti spet ono, demokracija nima cene, bo tukaj izzvenelo nekoliko drugače. Pa bi mogoče tu s tem nehal, kajti če že hočemo vprašati, bi morali bolj podrobna vprašanja nasloviti. zdaj, ali podpirate preferenčni glas? Ja, ja, ga ampak to še nič ne pomeni, ker še vedno imamo vzpostavljene volilne okraje. Torej, ali podpirate ukinitev volilnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu? Mogoče bi bilo to boljše, bolj razumljivo za vsakega državljanko in državljana Republike Slovenije. Mogoče bi bilo to boljše, tudi pri nekaterih drugih je to vprašanje smiselno. Zdaj, tukaj smo se pogovarjali oziroma slišali, da so bili pogovori opravljeni. S kom so bili pogovori opravljeni? Kajti očitno so se vsi drugi menili, razen v tem Državnem zboru se nismo pogovarjali o tej volilni zakonodaji, vsaj ne v tej širši sestavi, kajti imamo več različnih sistemov, kot jih poznamo, večinski, preferenčni, da bo imela absolutni preferenčni glas in tako dalje. Ne gre samo, da izluščimo tisto, kar je najboljše za Slovenijo. In če ne bodo vse poslanske skupine vključene v to, lahko takoj ena stran to pove, da volitve niso bile legitimne. Kajti tu se gre na preglasovanje nekega političnega pola oziroma določenih poslancev, ki mislijo enako in to se bo lahko poznalo kasneje, da lahko vsake volitve razumemo kot vprašljive. Zdaj, bilo je rečeno, da smo se pogovarjali. Veste, ko je Stalin zahteval dele Finske, so se Finci tudi udeležili pogajanj in so se pogajali in pogajali, pogajali, dokler ni nastopila vojna. Samo, če danes že govorimo o zgodovini, kot je začel gospod gospod Horvat. Jaz bi bil na tem mestu zelo previden, da se prvo res zmenimo, kaj hočemo sploh doseči, če bi bilo to vprašanje postavljeno drugače, da bi drugače zastavili ta cel proces, bi šli v redni postopek, nek osnutek zakona sprejeli na prvi obravnavi tukaj, in še preden bi ga poslali na obravnavo na matično delovno telo, povprašali volivke in volivce, ali se s tem strinjajo. bi bil nek logičen razmislek, kaj bi morali narediti. Zdaj pa tu horuk gremo skozi zid. Jaz ne verjamem, da bodo to

Morda bom začel malo drugače kot predhodnik, Jaz osebno mislim, da je potrebno ljudi na referendumih vprašati o najbolj ključnih izzivih, ki se dotikajo Slovenije, ne leta 2024, ampak v naslednjih desetletjih, morda celo za kakšno stoletje. In danes imamo pred sabo tri predloge za referendume; evtanazija, ki je po mojem osebnem mnenju ustavno sporen referendum, imamo referendum o konoplji, ki verjetno ne rešuje slovenskih izzivov v prihodnosti in imamo referendum o tako imenovanem preferenčnem glasu, kjer koalicija, pa sedaj slišim, da verjetno predvsem Gibanje Svoboda, nima toliko poguma, da bi morda se odločila za naknadni zakonodajni referendum.

ampak je to večletni proces, ki se gradi znotraj strank in ta proces se gradi na terenu, ne pa v eni pisarni v Ljubljani ali pa v Novi Gorici ali pa morda celo v kakšni medijski hiši. Zato mi je danes še toliko bolj zanimivo, ko poslušam nove poslance kako vedo vse, kar je bilo v zgodovini narejenega oziroma kaj ni bilo narejenega na tem področju. Zdaj jaz osebno imam pač srečo ali pa nesrečo, da sem v svojem študiju večkrat se spoprijateljil z različnimi volilnimi sistemi, ki jih imajo posamezne države eno faznega, dvofaznega, večinskega, proporcionalnega, mešanega, kombiniranega pa še kaj bi vmes našli kakšni ustavni sodniki, ki smo jih na FDV, vsaj tisti, ki smo se zanimali za lokalno samoupravo z zanimanjem poslušali. Ko poslušam oziroma ko berem to referendumsko vprašanje se tukaj strinjam s kolegom Žanom pa še z nekaterimi, ki so dejansko rekli, da ta preferenčni glas in ukinitev volilnih okrajev je napad na decentralizacijo te države. Namesto, da bi se ukvarjali s pokrajinami in širili to izven mestnih občin, delamo kaj? To, da bo verjetno čez dva mandata v tem Državnem zboru sedelo 90 ali pa morda celo več poslancev, ki bodo si, trdim, si upam trditi, tričetrtinsko prihajali iz mestnih občin. Prepričan sem, da recimo volitve 2026 oziroma 2030, da ne bo pet poslancev, ki bi prišli iz krajev oziroma iz občin, ki imajo manj kot 15 tisoč prebivalcev, pa vsak pri sebi. Poglejte, jaz celo trdim, da kolega Matjaž Han oziroma bivši kolega sedaj minister bi imel probleme z izvolitvijo, kjer ukinjate volilne okraje ne ukinjate pa volilnih enot. In jaz sem prepričan, da kolega oziroma gospod Matjaž Han bo imel velike probleme nekoga nagovarjati v Sevnici, Krškem, Brežicah kaj šele v Trebnjem ali Novem mestu. In kot je prej kolega Žan povedal ne predstavljam si tri kandidate SD ja iz Novega mesta, zraven prestolnica Matjaža Hana v Novem mestu, ki preprečuje Novomeščane, kako je on boljša rešitev, tako strankarska kot tudi lokalna. Jaz osebno trdim, ne glede na to kaj si kdo misli, da tudi pri volitvah v Državni zbor ljudje izkazujejo lokalpatriotizem. Da bo težko nek volivec iz Sevnice volil kandidata iz Novega mesta ali obratno, razen, če se stranka dejansko ni zakalkulirala in dala tako kot se pri marsikateri stranki na žalost dogaja, kakšnega no name kandidata ali pa kakšnega influencerja. Vse ostalo, ljudje volijo, tistega domačega, za katerega vedo, da ga lahko tekom mandata, če bo izvoljen oziroma ko bo izvoljen, lahko pocukajo za rokav in mu rečejo: "Poslušaj, zato smo te izvolili, da delaš to, to in to." Da ne bodo volivci iz Sevnice šli k poslancu v Novo mesto in rekli: "Ti boš pa zdaj malo skrbel, ne samo za strankarske vrednote, ampak morda se pa spomnim, da imamo probleme tudi v Sevnici na različnih področjih." In ko danes govorimo o tej ukinitvi volilnih okrajev. Imeli smo referendum o večinskem volilnem sistemu, pa ga je leva politična opcija v parlamentu zrušila oziroma ga ni potrdila. Spremenili smo v skladu z odločbo Ustavnega sodišča, velikost volilnih okrajev pa še vedno vam ni dosti. Medklic: so volilne enote vse enako velike? Tisti, ki imate probleme, češ, kako volilni okraji niso vsi enako veliki. So volilne enote enako velike? Niso torej spet neka nesorazmernost, ko bo lahko rekel nekdo iz prve volilne enote: nas je pa manj kot vas v, ne vem, šesti volilni enoti, karikiram, bomo spet prišli do nekih nelogičnih zaključkov oziroma se bo kdo lahko izgovarjal kaj vse je narobe.

(Nadaljevanje) resne stranke ne iščejo poslance tri mesece pred volitvami, ampak je to dolgotrajen postopek. In jaz nimam nobenega problema, če se nekoč začne resno razmišljati na primer o stalnih naslovih, češ kandidiraj doma, ne pa v izvoljivem, ampak recimo, jaz vem, zakaj so kateri okraji za katero stranko izvoljivi. Zakaj? Zato, ker tista stranka tam dela, ne samo poslanec ali pa župan, ampak občinski odbor in ljudje tam delajo in podpirajo svojega dosedanjega župana, poslanca ali pa neko vidno osebnost in ga želi spraviti v Državni zbor. zbor. Morda razmislek predlagateljem, medtem ko odklanjate debato o pokrajinah, na primer, če bi imeli 14 pokrajin, v vsaki pokrajini izvolimo, koliko, šest poslancev, pa imamo veliko lažjo dilemo, sedaj imamo pa malo zmešane volilne okraje, malo zmešane imamo te statistične regije in pol so ljudje malo zmešani, koga morajo voliti za lokalne volitve, približno vedo kje je njihova občina, za poslanca se že malo izgubljajo. Če bi imeli pokrajine, bi lahko pa to vse lepo rešili. Morda medklic, da se pa morda kdaj v nadaljevanju tukaj poenotimo in kot, preden zaključim s to volilno kampanjo, s čimer je Žan zelo lepo povedal, namesto tega, da bi se ukvarjali s tem, zakaj se na podeželju ukinjajo volišča, delate ravno nasprotno. Še enkrat jaz trdim, da čez dva mandata v tem Državnem zboru manj kot pet poslancev iz občin z manj kot 15 tisoč prebivalci. Je to smisel slovenskega parlamentarizma v prihodnosti? Po mojem mnenju ni. Rad vidim poslance iz občin s 3, 5 tisoč prebivalcev, ker doda tisto dodano vrednost, ki smo jo morda izgubili, čeprav sem tudi sam podprl takrat, ko so župani izgubili svoje mesto v Državnem zboru, ker tisti ljudje iz še manjših občin, pa sam ne prihajam iz ravno najmanjše občine, lahko prinesejo veliko dodano vrednost v ta Državni zbor, kjer so njihovi izzivi in problemi zelo drugačni izzivom in problemom kot na primer mestnim občinam ali pa morda glavnemu mestu Slovenije. In še, enkrat pri tem vašem predlogu za referendum si potem v praksi ne predstavljam, kako bo izgledala volilna kampanja. Si ne predstavljam. Bo imelo 11 kandidatov katerekoli stranke stojnico v enem kraju. n kaj bodo delali ti kandidati? Vsak nagovarjali istega Janeza, istega Francija, isto Micko, meni daj glas, ker sem jaz boljši kot ostali.

Hvala za besedo. Na kratko bi intervenirala, ker se mi zdi, da tekom te razprave dejansko prihajamo do bistva. Ja, govorimo o tem in nekateri konkretni predlogi tudi prihajajo na dan In izgleda, da to rabimo, Ker do zdaj so določene stranke tako trdno stale na določenih stališčih, da niso uspele najti skupnega jezika in jaz mislim, da je dobrodošlo, da o tem diskutiramo. Kolega Zrim, sicer je imel veliko pripomb, malo konkretnih predlogov, ampak vedno več, ko bo teh konkretnih idej in predlogov bomo lahko sooblikovali en sistem, ki bo bolje služil temu, da bo sam volivec, ko bo obkrožil kandidata, dejansko vplival na njegovo izvolitev in ja, verjetno se bo volilna kampanja morala spremeniti. Seveda, to je normalno, če bomo spremenili volilni sistem, boš pač drugače zastavil in verjamem, da Slovenija ni prevelika, da bomo bili zmožni oblikovati tudi enote na način, da bo možno izvajati poslansko delo, če so to zmogli rojaki po svetu, v državah kot je Argentina, kot je tudi Nemčija, če želite bližje, pa tudi so zmožni delati na terenu, potem verjamem, da bomo v Sloveniji tudi

Razpravo o tem, da bi imeli volivke in volivci možnost preferenčnega izbiranja svojega poslanca v Državni zbor, torej da bi Zakon o volitvah v državni zbor spremenili, volilni sistem uredili skladno z ustavo in tudi odločbo Ustavnega sodišča, ki je Državnemu zboru naložilo, naj volilno zakonodajo ustrezno popravi tako, da bo imel volivec karseda odločilen vpliv na izbiro svojega poslanskega kandidata, je seveda že dolgo ena od resnih, pomembnejših političnih tem in ena od rešitev je seveda ta uvedba preferenčnega glasu. S tem bi se tudi rešila zagata teh volilnih okrajev. Volitve verjetno ne bi potekale več tako kot potekajo, kot so potekale doslej, ampak na drugačen način; sama volilna kampanja bi se spremenila, kolegi v SDS-u. Toda Državni zbor v vseh teh mandatih, predhodnih mandatih ni uspel zbrati 60 glasov poslancev za to, da bi se to spremenilo in uredilo. In tudi v tem mandatu, kot ste plastično zelo plastično opisali kolegi v SDS, se to ne bo spremenilo. je seveda najbolj smiselno, da o tem pač povprašamo volivce. Sama sem temu zelo naklonjena. Zelo bi si želela, da gre seveda tudi pri tem posvetovalnem referendumu zares za lepo namero, zares za lepo gesto kolegov iz Svobode. Ampak moj občutek je, da ne gre za to lepo gesto. In zato bom zdaj povedala to, kar sem že povedala prej, se pravi, bom kar ponovila. Mislim, da smo danes na izredni seji samo zato, ker se največji vladni stranki zelo mudi, da se ujame rok za razpis referenduma, ki bo datumsko sovpadal z evropskimi volitvami. Torej gre za to, da očitno gori voda. Zato moramo danes odločati o kopici predlogov za razpis referendumov, da bomo naslednji teden lahko že določili le še skupni referendumski in evropski volilni 9. junij. Vse to zato, ker je to menda izjemna politična strategija največje vladne stranke, kako na evropske volitve spraviti čim več volivcev, in to zato, ker mislijo, da jim bo to koristilo. Ne pri spremembah volilne zakonodaje ne pri pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in tudi ne pri tretjem referendumu, o katerem bomo še govorili, torej ne gre za vsebino omenjenih referendumskih vprašanj pač pa za prazno politično preračunljivost. Upam, še enkrat bom ponovila, upam, kolegi, da se ne boste preračunali 9. junija. Hvala lepa. Besedo ima kolega Žan Mahnič. **ŽAN MAHNIČ (PS SDS):** Odlično iztočnico je dala kolegica Šetinc Pašek in točno to drži. Poglejte si referendum o vodah, rezultat takrat in pa potem rezultat Slovenske demokratske stranke na volitvah oziroma vseh takratnih koalicijskih strank. Se pravi, podpore takrat za referendum o vodah ni bilo, rezultat pa pol bistveno boljši. In točno to je lahko, vse tri referendume dajo Gibanje Svoboda na dan evropskih volitev. Lahko so vsi trije referendumi, 60 ali več procentov ljudi za - vseeno bodo na volitvah pogoreli. To je prvo. Drugič. Problem, kaj je glavni problem ?Glavni problem je neučinkovitost vladanja zaradi koalicijskih vlad. Neučinkovitost vladanja zaradi koalicijskih vlad. Če bi jaz osebno, ne, zdaj ne govorim v imenu stranke, ampak če bi jaz osebno že podprl kakšen volilni sistem, ki bi bil drugačen od tega, bi ga podprl v smeri, ki bi omogočal učinkovitejše vlade. Mi vlade, vsaj ne spomnim se, da bi bila samo ena stranka - seveda nismo nikoli imeli. Da bi bile, dve stranki, nismo nikoli imeli. Zdaj imamo vlado s tremi strankami - poglejte, kako ste med seboj skregani, o ključnih vprašanjih nimate enotnega mnenja. Imeli smo vlado s tremi strankami, Cerarjevo, če se ne motim, Desus, SD, SMC - so bile predčasne volitve. Nobenih sprememb, nobenega napredka. Ostale vlade so bile s štiri, pet strankami približno. Skratka problem je neučinkovitost vladanja zaradi koalicijskih vlad. Ena možnost je, da bi dvignili odstotni prag, ki je potreben za vstop v parlament. Druga zadeva, ki jo pa jaz osebno zagovarjam, pa vem, da boste proti, pa je zmagovalni bonus da volimo parlament po ključu kot ga volimo sedaj, zmagovalna stranka pa dobi še 30 dodatnih poslancev zmagovalnega bonusa.

z dvema strankama. Grčija pozna to, Italija je včasih poznala to. Skratka to ni nekaj, kar ne bi obstajalo ali bilo možno. Tukaj se govori, kako je pomemben odločilen vpliv volivca na to, kdo bo izvoljen za poslanca. Zdaj, če pogledam Slovensko demokratsko stranko, na Gorenjskem smo bili 2022 izvoljeni trije poslanci. Se pravi, od 11 kandidatov smo bili izvoljeni trije. Tudi če mi spremenimo sistem, na koncu na volilni rezultat vplivali ne bomo. Se pravi, še vedno bodo prišli noter trije poslanci. Kaj pa tistih devet katerim so lahko volivke in volivci tudi podelili preferenčni glas? Ampak ker enostavno jih niso dobili dovolj, niso prišli noter. Kako je pa tukaj potem z odločilnim vplivom volivca na to, kdo sedi v parlamentu? Ga ni ga ni, ker se enostavno zaradi tega, ker ni dobil dovolj preferenčnih glasov, kljub temu, da jih je dobil, ni uvrstil naprej. Lahko pa volivke in volivci že sedaj vplivajo, lahko se včlanijo v politične stranke, tam predlagajo svojemu občinskemu odboru koga se naj evidentira za kandidata za poslanca, in zadevo potem glede na statut stranke gre naprej. Strinjam se, kar je rekel kolega Zrim, ampak potem bi morali še eno zadevo dodati in to je že kolegica Tacer nakazala, sprememba volilnih enot, ampak verjetno tudi povečanje števila sedežev v parlamentu. Se pravi, volivce je potem potrebno vprašati, saj smo videli tiste študije, ki ste jih poslali, ali ste za to, da se ukine volilne okraje, uvede preferenčni glas in parlament poveča na 120 sedežev, da imate 30 poslancev več in s tem 200 tisoč evrov več stroškov na mesec. Ampak jaz se strinjam, demokracija nima cene, pač, to je treba plačati. Zdaj, koliko bo volilnih enot.... Skratka, vi sprašujete ljudi nekaj brez kakršnekoli podlage. In pa za konec, glejte, lahko imate ta referendum, boste ga imeli, ampak 60 glasov boste dobili ne. Boste dobili ne. Boste ampak 60 glasov za spremembo volilnega sistema na takšen način kot si ga vi želite v tem sklicu parlamenta ne bo. In bo to že tretji referendum, kjer bo ljudstvo izrazilo neko voljo, ki pa potem ne bo udejanjena ali pa bo udejanjena enkrat čez 20 let ali pa 15, tako kot je bilo v primeru trgovin zaprtih ob nedeljah. pravi, volilni sistem enkrat, trgovine in pa volilni sistem drugič. To bo tretji posvetovalni referendum, ki potem ne bo uveljavljen v tem parlamentu, v kolikor seveda bo rezultat

Hvala lepa za besedo. Danes imamo 67. izredno sejo Državnega zbora, od tega jih je koalicija sklicala 42 ali 43, kar kaže na to, da v tej državi v tem mandatu ni popolnoma nobenega koncepta, nobenega resnega pristopa za delo. Imeli smo pa samo 18 rednih sej Mislim da. Skratka vse teče po stihiji, ad hoc in brez resnega premisleka. In če zraven še upoštevamo koliko je bilo teh nujnih skrajšanih postopkov, ki ste jih predlagali, kjer pravzaprav razprave, take kot bi morale biti in kot so predvidene, niso bile možne, se vidi, da se odločitve, ki se sprejemajo, so izredno slabe. In to se odraža tudi na splošnem stanju. Zdaj, splošno stanje, bom rekel, so te tedenske, mesečne ankete o popularnosti strank in posameznikov.

čutijo tisti, ki imajo probleme s svojimi starši, pa ni zagotovljene paliativne oskrbe in tako naprej in tako naprej. In zdaj se s temi izrednimi sejami in s temi ad hoc rešitvami, tudi te, ki jih obravnavamo danes, so take, poskušate reševati zdaj pred evropskimi volitvami. In to, bom rekel, tudi z volilnim sistemom, o katerem pa po moje prav veliko pojma nima skoraj nihče na tej vaši strani. tisti, ki govorite o preferenčnem glasu in o tem, če bodo ostale take volilne enote, kot so, pomeni, da bo na tisti vsaki od osmih volilnih enot 11 kandidatov. Vrh volilnih enot bo zasedla strankarska hierarhija povsod, in to bi rekel, večina te strankarske hierarhije bo prišla iz urbanih mestnih središč, recimo, če vzamemo tretjo volilno enoto, Ljubljana-Vič, tam je pet volilnih okrajev iz Ljubljane ljubljanskih od 11-ih vseh. Se pravi, praktično več kot polovico volilnega telesa predstavlja mesto Ljubljana. Če vzamete četrto volilno enoto Bežigrad, je podobno štirje volilni okraji, močni ljubljanski in nekaj perifernih. to, da se bo, glede na to, da se bo kadrovalo najprej strankarsko elito, je prvi znak, da se bo kadrovalo tudi v naslednjem koraku, če že ne v prvem mestna mestna središča, podobno je v Mariboru, podobno je v Celju in tako naprej, povsod prevladujejo mesta. In to, kar kolegi govorijo, da bo prišlo poudarek na mestnih jedrih in da bodo izginili poslanci iz podeželja, to zagotovo drži. Drugo, kar je tudi problem, vodenje volilnih kampanj. vodstvo volilne enote oziroma hierarhija v volilni enoti bo pobrala vse, pravim, termine v kampanji. In zdaj se boste tisti, ki boste kandidirali, ne boste več borili za sebe v svojem okraju in se poskušali izboriti boljši položaj, kot ga ima konkurent v okrajih, ampak se boste borili za strankin vrh, ki bo na prvih pozicijah. Med seboj se ne boste nič borili, ker ne boste imeli kam, ne boste šli na RTV, na POP TV, ne boste šli na Radio Ognjišče ne boste ne vem kam šli, zato ker ne boste imeli dostopa do teh medijev, to bodo zastopali tisti, ki so nosilci volilnih enot. In se boste kje borili po kavarnah? Tisti, ki ne boste na vrhu list, ste enostavno kanon fotr, po domače povedano. Zdaj, ko ste bili v svojih okrajih, ste se v okrajih borili in ste si poskušali priboriti boljši relativni rezultat kot ga ima vaš kolega v drugih okrajih, zdaj tega ne bo več. Preferenčni glas, o katerem toliko sanjate, za preskok na mestu je potrebna določena kvota preferenčnih glasov. Se pravi, da če jih ne boste dobili, preferenčni glas ne pomeni popolnoma nič. Preferenčni glas ni tak, da boste kar, ne vem, če boste dobili 100 preferenčnih glasov več kot kolega, ga preskočili v vrstnem redu, če ne bo prag dosežen ne štejejo nič. Tudi če bo prag dosežen štejejo zelo malo ali skoraj nič,

Zdaj, kdo pa pravzaprav podpira rešitve s preferenčnim glasom? Rešitve s preferenčnim glasom podpirajo stranke, ki nimajo terenske mreže, ki nimajo organizacije po terenu imajo nekaj vplivnih posameznikov, zanašajo se na medije, pa na to kulturo kolesarjev v Ljubljani in Metelkovi in tako naprej.

da se terenska mreža goji in ohranja in da je stranka sorazmerno zastopana po terenu. Tisti hip, ko ste vi to spravili v neke druge okvire, to, kar sem prej povedal, pač terenske mreže več ne potrebuješ. Vsak bo potreboval pet vplivnih posameznikov ali pa, ne vem, 8 krat 5, 40 posameznikov in to naj bi bilo potem strankina lista, ostalo pa kdorkoli. Za volilni okraj rabiš resne ljudi. Tisti, ki bodo izvoljeni v volilnih enotah, se ne bodo ukvarjali z nobeno občino, ki je oddaljena od centra, z nobeno, z nobenim Tudi poslanskih pisarn ne bo. Zdaj, pravite, da, ne vem, tretjina volilnih okrajev nima svojega predstavnika v parlamentu. Če se bo uveljavil sistem, ki ga zagovarjate, z ukinitvijo okrajev, bo takih več kot polovica zato, ker bodo stranke prisiljene kadrirati v večjih središčih, ker je, ker je večja baza, ker je večja osnova za to, da se dobi glas. In jaz mislim, da boste morali predvsem poskrbeti za to, da da bomo zastopali mesto in podeželje. In potem, ko boste zbrani, ne vem, v Državnem zboru, 90 % samih meščanov ali pa še več, se bo našel najbrž sigurno kdo, kot se je nedavno, ko je govoril o zdravi kmečki pameti. Veste, iz blokov govoriti o zdravi kmečki pameti je malo ironično. Zdrave kmečke pameti nimamo več v parlamentu, ker bo sama neka inteligenca ali pa kvazi inteligenca in tako naprej. Saj tega ne bo več, ker boste zaprli, bi rekel, zdravo kmečko pamet. Zdaj, če želite kakorkoli zadeve spreminjati so vam kolegi nakazali, v katero smer bi bilo to smiselno narediti. vem, kombiniran volilni sistem favorizira strankino hierarhijo, ni nič boljši, dosti boljši od tega. Če želimo neko pošteno tekmo je podobno, kot je v Angliji. Večinski volilni sistem "dobi, izgubiš" in to je bilo predlagano, pač ni bilo všeč. To kar pa zdaj predlagate, pa bo predvsem velik problem ali pa naredilo pogrom pri tistih, ki to najbolj zagovarjate. Zagotovo pri tistih, ki to najbolj zagovarjate, ker boste razočarani. Na strankine liste, najbrž ne morete biti vsi, na vrhu pa vas je Žiher 40, ne boste na prvih mestih, to je zagotovo, s s preferenčnimi podporami pa ne boste preskočili toliko, kot vi pričakujete, zagotovo ne. In ozirati se na evropske volitve, ki so po svoje bolj specifične, kot je, je nesmiselno. Mi bi morali, mi moramo poskrbeti, da bodo imeli ljudje iz vseh volilnih okrajev primerno možnost predstaviti svoje stvari, svoje kandidature, svoje predloge, ne pa, da to zapiramo in to dvigujemo na neki, ne vem, imaginarni nivo. To, kar vi govorite je, bom rekel, ne povečuje nobene demokratičnosti več, to pomeni v bistvu prikrajšanje ljudi, ki živijo v manj poseljenih področjih, v perifernih področjih, kjer je njihova volilna baza številčno šibkejša kot je v mestih, manj koncentrirana in se ukvarja tudi z drugimi problemi. Tako da, jaz tega sistema ne podpiram. Hvala lepa.

v tej točki bi rekel tudi na nek način Kalimerov dan ali borba za lasten poslanski stolček. Koliko enih nasprotujočih si resnic iz besed enih in istih poslancev. Namesto da bi govorili o tistem, ki prevladuje, strah za svojo ponovno izvolitev v svojem volilnem okraju, se zdaj seveda tisti iz opozicije ukvarjajo s tem, kakšne bodo posledice za Gibanje Svoboda. Mi si tega nismo dali v prvi plan, mi želimo izvršiti odločbo Ustavnega sodišča, ki je zapisalo, da morajo imeti volivke in volivci odločilen glas in s tem preferenčnim glasom ga dobijo. Če bo referendum skupaj z evropskimi volitvami, pomeni, da bodo o tem odločali na dan, ko se bo s preferenčnimi glasovi izbiral evropske poslance. Kar nekaj imamo v Sloveniji že primerov, ko je nekdo, ki je bil na zadnjem mestu, prišel v ospredje ali pa iz kakšnega drugega mesta na izvoljivo pozicijo in s tem ni čisto nič narobe. narobe. Tamle kolega je šel še dlje, recimo je dal primer, kako bodo volivke in volivci se odločali recimo v Sevnici, ki ima danes dva poslanca in eno poslanko, torej kar tri, jih ne skrbi, ali je mogoče še iz kakšne, recimo iz Radeč kakšen poslanec, poslanka ali iz bližnje okoliščine in jaz moram reči, da ves razmislek in strah Sevničanov je v delu upravičen. Ta trenutek, ko berem javnomnenjske ankete, Sevničani dajejo preferenčni glas gospe Urški Klakočar Zupančič. Zakaj? Ne zato, ker razmišlja, kje bo 14 dni pred državnozborskimi volitvami leta 2026 stala njena stojnica na tej ali na drugi strani ulice. Ne, zato ker se ukvarja z rešitvami, ki so dobre za ljudi, ker je tedensko med ljudmi in tedensko na terenu in to je tisto kar volivke in volivci pričakujejo od predstavnika, ki so ga poslali v parlament ali pa izvolili na župansko mesto, da je z njimi v dobrem in slabem, da pozna izzive, da pozna probleme in potem jih bo seveda lahko tudi ustrezno naslovil. Zelo zaskrbljujoča je razprava enega od mojih kolegov, ki je rekel, da v tem mandatu v tej dvorani 60 glasov za nadgradnjo sistema, kjer se bomo lahko pogovarjali tudi o volilnih okrajih, ne bo. To se pravi, največja opozicijska stranka in njeni predstavniki so že v naprej napovedali, da volje volivk in volivcev ne bodo spoštovali. To pa je nekaj, čemur se reče poden od podna. Če gremo na referendum, in volivke in volivci bodo na referendumih odločali o pomembnih zadevah, ne tistih, ki si jih je izmislila politika, ali je debata o preferenčnem glasu v tej državi prisotna že 30 let. Je. Ali imamo v tej državi neurejeno proizvodnjo, promet in tudi uporabo konoplje? Že desetletja in desetletja tiščimo glavo v pesek, na vprašanja pa zakonsko ni urejeno. Odločitev o prostovoljnem končanju življenja si je temo izmislila politika. Ni. V civilni družbi so zbrali ustrezno število glasov, dali pobudo zato, ker hočejo iti med napredne demokratične države na svetu, ki svobodno odločitev v izjemno težkih osebnih okoliščinah dopuščajo.

Tem dokazuje, bi rekel, globoko stisko in nerazumevanje stvari. Tisti, ki ste se že srečali z vprašanji, ki sem jih omenil, v družinah, kakšne travme, kakšne stiske to povzroča, si zaslužijo, da povedo na posvetovalnem referendumu, kako razmišljajo o teh treh vprašanjih, ki so danes pred

Moram se odzvati na tisti del, ko mi je kolega Sajovic očital glede tega, da 60 glasov ne bo in pa, da sem že vnaprej napovedal, da se ne bo upoštevala volja ljudstva. Kolega Sajovic, spomnim se, 2004 do 2008 ste bil poslanec, ne? Kako ste že upošteval voljo ljudstva glede pokrajin, Ko je bil posvetovalni referendum in so ljudje rekli, da bi radi imeli pokrajine, vi ste pa bili proti. Tako da prosim, ne mi pridigati o tem, kako se volja volivcev upošteva. Sam nisem za spremembo volilnega sistema. Če ste pa tako prepričani, pa pridite z zakonom, ga vložite in si ga izglasujte. Posvetovalni referendum je z razlogom posvetovalni. In če še niste prebral, volja ni zavezujoča tako piše v zakonu, volja ni zavezujoča ne za poslance, ki tukaj glasujemo, ne za volivke in volivce. Hvala lepa. V Sloveniji pa ima oblast ljudstvo, taka je Ustava. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnica predlagatelja Lucija Tacer. Najprej dajem besedo predstavniku Vlade. Ne. Potem pa dajem besedo predstavnici predlagatelja, kolegici Luciji Tacer. Izvolite. **LUCIJA TACER (PS SDS):** Hvala za besedo, predsednica. Ja, danes bomo odločali o vprašanju, ne bomo niti še odločali o datumu, tako da ključno je, da smo res danes razpravljali o tem, ali se nam zdi smiselno in dobro, da volivke in volivce, naše državljanke in državljane vprašamo, če želijo imeti možnost na volitvah poslank in poslancev obkrožiti ime kandidata, če želijo imeti to možnost, o tem se danes pogovarjamo. In zaznala sem, da v bistvu kar veliko kolegov meni, da je to prava smer, tudi od nekaterih kolegov iz opozicije, stranke, ki kar goreče nasprotuje temu, so prišli nekateri konstruktivni predlogi, tako da to smatram za pozitivno. Najprej bi se zdaj odzvala na te, ne vem kako bi poimenovala, grožnje v narekovajih, od kolega Tanka, ki kar pokroviteljsko vedno razpravlja nekako v to smer in nas prepričuje, kako grozen bo ta preferenčni glas, da nas ne bodo dali dovolj visok in da ne bomo izvoljeni. Ampak hkrati pozablja, da mi smo navadni ljudje, mi nismo dolgoletni poslanci. Mi smo prišli v te klopi, par let nazaj smo vsi bili v družbi, imeli smo druge službe, nekateri dolgoletne kariere. In za razliko od nekaterih drugih, ki so že desetletja tukaj, se ne bojimo tega, če bodo volivci pač rekli, da naslednji mandat želijo, da je tukaj nekdo drug. Ja, to je pa nekaj novega. In ne, te grožnje nas ne prepričajo, res. Če je poslanec tako nesamozavesten, da misli, da če bo volivec imel možnost izbirati izmed večih kandidatov, ne bo obkrožil njega, ja to je pa zaskrbljujoče potem. In očitno take razprave, no, dojemam, kot da nekateri poslanci tukaj dvomijo v to, da če bi imel volivec možnost da bi izbral njih. Kljub vsemu, kot sem začela, res želim zaključiti na pozitivni noti, ker naš namen s tem referendumom je na eni strani, da vprašamo volivce o tem zelo temeljnem vprašanju, o katerem se morajo izreči. Vprašanje sledi našemu trenutnemu ustavnemu okviru. Tam je predviden preferenčni glas, če je nekaterim všeč ali pa ne. Če nekaterim ni všeč lahko predlagajo spremembo tega akta kot ustavodajalci, imajo vse možnosti. Trenutni okvir je proporcionalni volilni sistem (nadaljevanje) želimo izboljšati personalizacijo volitev, torej odločilen vpliv volivca na izbiro kandidata. To je tisto bistvo, o katerem želimo povprašati volivce, če se strinjajo s to rešitvijo katero smo mi v koaliciji identificirali, kot neko možno, če se oni tudi širše strinjajo s tem. Ker vemo, da je pomembno, da s čim širšim konsenzom to zadevo peljemo naprej, ker je to boljše za našo demokracijo, da je čim večji konsenz o tem in v legitimnost naših demokratičnih procesov. Najlažje je reči, da nič ne bo, da že vnaprej ne bo glasov. Ja, super. Frajer. naprej ne bo glasov. Ja, to je najlažje reči, če bi le mi, mislim, veliko lažje bi bilo, če bi imeli to možnost, da bi samo tako zmerjali in se zabavali s tem, kako drugi ne bodo uspeli. Težje pa je predstaviti eno konkretno rešitev, za katero se bo našlo v tem domu 60 poslancev, ki bodo lahko to rešitev podprli. To je pa težje. Ampak jaz verjamem, da vseeno mnogi tukaj upam, da skoraj vsi, če ne vsi, smo tukaj s pravim namenom in da če bomo videli, da gre zakonska rešitev v pravo smer, da krepi odločanje volivcev in zagotavlja reprezentativnost v Državnem zboru, da bomo bili zmožni take odločitve podpreti. Naša vrata v Gibanju Svoboda so pa za pogovore o teh skupnih rešitvah vedno odprta in so bila do zdaj in bodo še naprej. Hvala. Hvala lepa. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli ste dobili besedo In ker čas določen za razpravo še ni potekel, sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika še kdo razpravljati? Ja, interes je. Če želita razpravljati tudi predstavnica predlagatelji, predlagatelja Lucija Tacer ter predstavnik Vlade prosim, da se prav tako prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnica predlagatelja. Zdaj pa vas prosim za prijavo.

Deset razpravljavcev je prijavljenih, vsak ima 5 minut časa na voljo za svojo razpravo. Prvi razpravlja kolega Žan Mahnič, za njim kolegica Lena Grgurevič. Izvolite. Hvala za besedo. Ja, glejte, kolegica Tacer, težko je kolegu Tanku očitati, da se boji za to ali bo izvoljen ali ne, on je že izpolnil pogoje za penzijo tako da ima kam za iti potem, tudi če ne bo več poslanec. To je prvo. Drugo pa, mislim, da je pa Jože Tanko toliko poznan, da se res nima za bati, tako kot ne ostali poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke, ki mislim, da smo dovolj poznani, sploh tisti, ki smo tukaj že več mandatov. In mimogrede, zdaj poslanec, ki mu je želja biti še naprej poslanec bo verjetno kandidiral na naslednjih volitvah ali 26 ali če bodo prej, pač, ko bodo. Lahko roke dvignete tisti svobodnjaki, ki že zdaj veste, ne bom več kandidiral. Ja, ni nihče dvignil roke. To pomeni, da si vsi še naprej želite biti poslanci. Kako lahko, potem nam očitamo, da si želimo še naprej biti poslanci? Se pravi, očitate drugim nekaj, to kar sami počnete. Sploh pa ne vem zakaj bi bilo bogokletno, če je nekdo, ki je poslanec, da si želi še naprej biti poslanec, saj verjetno se s politiko ukvarja zato, ker mu je interes nekaj narediti, ker mu je interes narediti. Meni osebno predvsem nekaj za moje domače ljudi v Poljanski dolini, v Sevški dolini. Jaz vedno rečem, da sem poslanec iz okraja Škofja Loka dva, to so občine Gorenja vas, Poljane, Železniki in Žiri. In tudi če bi kdaj bil preferenčen glas, bom vse naredil, da bi bil še naprej izvoljen, da bi te ljudi zagovarjal in pa delal za njihove interese. Glede na število glasov, ki jih dobivam od prvih volitev do zdaj, verjamem, da to ne bi bil problem. Vidim pa nekje drugje problem: kako bi se razumel s svojimi poslanskimi kolegi, katerim bi, dajmo po domače reči, hodil v zelje in hodil tudi preferenčne glasove nabirati na njihove teritorije. Kako bi me gledal kolega Grims, ko bi jaz prišel v Cerklje

s takšnim načinom, s takšnim sistemom se te stvari potem začnejo dogajati in jaz nisem slišal, slišal sem samo od vas, ja, kampanje ne bodo več iste, kampanje bodo drugačne. Kakšna pa bo kampanja? Poglejte kako vi vladate, kaj je Vlada Republike Slovenije napisala v odzivu na naš zakon, ko smo predlagali uvedbo referendumskega dne, ker danes se pogovarjamo o treh referendumih, ki bodo na isti dan. Glejte, kaj je Vlada napisala. "Ob tem Vlada opozarja, da bi v primeru predlaganega enotnega referendumskega dne hkrati potekalo več referendumskih kampanj, posledično pa bi v javnosti prihajalo tudi do istočasne obravnave več pomembnih tem, kar bi vplivalo na zmanjšan pomen določene teme na račun druge." pravi, Vlada, katero ste vi postavili, katere štange koalicija drži, je sama rekla, da ni primerno referendumski dan, ker poteka več kampanj. Vi boste pa zdaj, ne v upanju na reševanje lastnega rezultata, naredili - kaj - več referendumov na isti dan, to kar Vlada sicer z referendumskim dnem nasprotuje. Tako, da kolegica Tacer jaz upam, da bom slišal od vas kakšna bo kampanja za volitve v tem primeru, kakor sem jaz šel gledati vašo kampanjo za državnozborske volitve 2022, to ni bilo K od kampanje, Robert Golob je hodil po celi Sloveniji, dovolj je, da se dobi en znan obraz in vsi ostali se na ta znan obraz šlepate. Nihče pa nikogar ne pozna. In to je tisto, zato si želite takšnega sistema, ker v takšnem preferenčnem sistemu vam ni treba praktično nič narediti. Kolega Sajovic je rekel, Urška Klakočar Zupančič, ja, jo bodo preferenčno volili v Sevnici. Ampak veste zakaj? Urška Klakočar Zupančič je znana, ona ima mikrofon 24/7. Vsi ga nimate, ga nimamo, ga nimajo. In o tem govorim tisti, ki so bolj vidni, ki so bolj glasni, ki že zaradi svojih funkcij nastopajo bolj pogosto, so bolj med ljudmi, to funkcija predsednika parlamenta zagotovo je, ja logično, seveda je bolj poznana in to je točno tisto, kar je Jože Tanko dejal vrh bo zasedla strankarska vrhuška in ostali se lahko obrišete pod nosom, pa ne mi reči, da vam je vseeno, ker če vam je vseeno, potem niti kandidirali ne boste,

tako da bom pustila vas v prijetnem pričakovanju. Kolegica Lena Grgurevič ima besedo in potem za njo kolega Andrej Kosi. Ja, torej, jaz ne vem o čem se mi tukaj danes pogovarjamo, kam smo zašli, poslušamo samo neke žalitve svobodnjakov, nas revčkov, ki itak ne bomo več izvoljeni, neznanih in sedaj smo prišli sem in tako si želimo biti spet poslanci, ampak ne bomo, če bo to uveljavljeno. poslušamo žal tudi s strani bivše kolegice Mojce Šetinc Pašek, ki se tukaj nasmiha ves čas z SDS-ovci, se pravi neko elementarno žalitev se mi zdi, kolegov, ki dajejo na voljo ljudstvu, da ob zelo pomembnih vprašanjih izrazi svoj glas in da ta glas izrazi takrat, ko so volitve že razpisane. Se pravi, da bodo seveda stroški absolutno manjši, če se nekomu ta referendumska vprašanja ne zdijo pomembna, meni se zdijo in meni se zdi najboljša oblika demokracije oziroma zelo dobra oblika demokracije posvetovalni referendum oziroma referendum. Se pravi, tukaj ljudje absolutno neposredno izjavljajo svojo voljo in takšne žalitve, da je to sedaj neka izraba ali ne vem kaj. Mislim, tega res, res ne morem sprejeti in odločno zavračam ne

ne vem, meni je žal, ne vem ali je to kakšna frustracija, ne vem, zaradi soglasne izključitve iz stranke, ampak sedaj pa je tega, bom tudi na to reagirala, ker menim, da se s tem res presega. Jaz menim, da je dobro, če se poskuša ozavestiti levo volilno telo, pa četudi spodbuditi tudi mogoče na tak način, kajti 80 procentov zakonov se že sprejema na ravni Evropske unije, z direktivami jih uvajamo in jih moramo spoštovati. Se pravi, je izjemno pomembno kdo sedi v Evropskem parlamentu, ali bo to skrajna desnica, populistična, da ne rečem še kaj drugega, kajti vemo, da SDS volivci vedno gredo na volitve in ne zdi se mi, res se mi ne zdi s strani kolegov, ki so levega političnega prepričanja, odgovorno, da v bistvu na tak način izničujejo, četudi deloma aktivacijo Prav je, da ozaveščamo, da je izjemno pomembno, kdo bo prišel, kdo bo, kdo bo nam krojil politiko Evropske unije, nad katerim smo lahko, vsaj jaz osebno sem v velikem delu precej razočarana.

ki potem svoje najbolj zveste in poslušne poslance lahko podpirajo, imele, imeli večjo možnost vplivati na to neposredno, katerega poslanca pač bi želeli videti v v parlamentu, in da lahko temu temu namenijo svoj glas. Zakaj se tudi problematizira, ko pa samo kolegica Tacer odgovori deloma, da pač mogoče nismo vsi se aktivirali za to, da bomo poslanci, ampak res zato, ker je to bilo potrebno, ker smo bili na zdrsu na Madžarsko ali Poljsko, in smo ljudje, ki nikdar nismo bili v politiki in si, ne, nismo želeli v politiko nikdar vstopiti, smo se morali aktivirati zaradi skrajno, skrajnega zdrsa in rušenja pravne države. In ja, a veste, če jaz mogoče ne bi imela odgovornosti do svojega mesta, Maribora, kateremu ste vi konkretno zelo škodili, najbolj s svojimi spremembami Zakona o financiranju občin, vaš Franc Kangler, ki sedaj kandidira na vaši listi recimo, ki je bil takrat in poslanec in župan pa vemo, kaj je naredil, podprl je zakon, ki škodi mestnim občinam, a ne. Zato, a veste, mogoče več ne bi bila tu, ker meni se pa res takšnega načina in takšnega nivoja težko, težko ga spremljam. Toliko. Hvala.

jaz sem samo povedala svoje mnenje v zvezi z, najprej ob prvi razpravi o prvi referendumski pobudi, zdaj ob tej razpravi o tej drugi referendumski pobudi, ko bom na vrsti ob razpravi, bom povedala še svoje mnenje, svoje stališče o tretji referendumski pobudi. Moje stališče je enako in se tukaj ne bo spremenilo. Skratka predlagam, da kolegico opomnite, nisem užaljena, ker ste me soglasno izključili iz tiste stranke, jaz si pa o tem nekaj mislim, ker mi še do danes niste razložili, zakaj ste me izključili in pričakujem, da mi boste lepega dne to obrazložitev podali. Prosim torej za opomin. Hvala lepa, ne bom podelila opominov, mislim da je bilo danes dovolj vroče krvi že. Kolega Andrej Kosi, vi ste naslednji in za njim dobi besedo kolega Uroš Brežan. Izvolite. Hvala spoštovana predsednica, za besedo. Torej zdaj v razpravi, ki so bile prej, ste se sklicevali torej na odločbo Ustavnega sodišča, ampak odločba Ustavnega sodišča govori, da obstoječi volilni sistem ni protiustaven in tudi ne govori o tem, da je potrebno uvesti preferenčni glas, govori pa samo o tem, da velikost volilnih okrajev sedaj pač ni ustrezna. In 19.25** (nadaljevanje) da boste dali ta preferenčni glas. In kako ste se posvetovali z ostalimi poslanskimi skupinami, torej izvedli ste en javni posvet pa anketo na internetu. Ali ste, predlagateljica, prišli v poslanske skupine predstavljati ta predlog zakona? Ne, niste prišli predstaviti, niste nas poklicali, pa bi rekli aha, ja, naša vodja poslanske skupine Jelka Godec, imamo en predlog, prišli bi do vas in vam predstavili ta predlog, dajmo se o tem pogovoriti. Niste tega naredili! Imeli ste samo pač en javni posvet, kjer se je pa slučajno tam pojavil naš poslanec, torej kolega Grims, pa je bila ena anketa. In to je zdaj za vas pomemben posvet o tako pomembni temi kot je sprememba volilnega sistema. In potem kolegica Sluga govori očitke, da ko sem jaz govoril, da bom pač zdaj, ker pač moj volilni okraj je dokaj majhen, da potem bom zelo težko izglasovan, da se zdaj borim za glasove, da preštevam glasove, kako bom lahko potem dodatno izvoljen. Govori mi to kolegica, ki je izstopila iz stranke, potapljajoče stranke in šla v drugo stranko samo zato, da je lahko ponovno izvoljena. Torej zelo dober očitek. In potem govorite, kako je zelo pomembna volja ljudstva in, in kako, tudi ljudstvo ima oblast. Zdaj pa, spoštovani kolegi in kolegice iz Svobode, ali ste vi podprli sklepe 3 tisoč 500 volivcev iz Središča, ki so predlagali, da mi sprejmemo torej sklep, da Vlado pozivamo k odpravi torej sklepa o vzpostavi azilnega azila v tisti občini? Ne, niste. Pa je bilo v štirih dneh zbranih 3 tisoč 500 podpisov od 12 tisoč ljudi, ki tam prebiva iz teh treh občin, torej iz tretjine ljudi. Šli ste proti volji ljudstva, ki vas poziva, pa tudi koliko ima zdaj podpisov v Obrežju. Niste podprli tega, zdaj se pa sklicujete na voljo ljudi. In spoštovana Lena, SDS je uničil Maribor? Zakaj imamo pa vsak mesec pri županu Arsenoviča sestanke, ker tare, da Maribor ne dobi denarja, ampak dobi vse Ljubljana. Ta vlada uničuje Maribor! Ta vlada uničuje Maribor! In dejansko, da se spet gremo k temu, ta predlog je izničenje podeželja. In jaz si ne predstavljam volilne kampanje, jaz izhajam iz / nerazumljivo/ volilne enote, torej hodijo v Prekmurje, v Mursko Soboto ali pa, ne vem, na Ptuj, kjer bo še 11 kolegov iz stranke SDS pa torej, če predstavim nekaj drugih strank. Torej bo lahko tam na kupu, če bo neka prireditev, sto ljudi, sto kandidatov, ki se bo tam pozivalo ljudi, naj pač volijo njega znotraj, tudi znotraj stranke. To je neustrezno. In tudi jaz si ne predstavljam, kako bo lahko nekdo, ki bo izvoljen iz torej volilne enote, imel potem poslanske pisarne, torej ne vem, po Prekmurju ali kjerkoli v mojem primeru. Torej tri ponedeljke imaš proste, kako bi lahko torej to obravnaval. In dejansko vi boste izničili lokalno zastopanost s tem predlogom, če bi to bilo sprejeto, lokalno zastopanost v Državnem zboru.

Jaz dvomim, da bodo volivci iz Ptuja ali pa, ne vem, iz Murske Sobote na primer glasovali zame, ampak bodo raje glasovali za svojega, torej iz svojega kraja, kjer pa mislim, da najbolj zaupa tistemu, ki izhaja iz svojega kraja. In s tem boste izničili lokalno zastopanost, izničili boste. In dejansko tudi si zelo predstavljam, ne vem, kolegica Bojana, kako bo ona zrušila enemu kandidatu iz Maribora - dvomim, da boste lahko uspeli - iz iste stranke. Ali pa ne vem, kdorkoli, ki izhajate iz manjših krajev, boste zelo težko nasprotovali oziroma kandidirali iz lastne stranke torej kandidatu, da boste dobili. In torej izničili boste lokalno zastopanost, imeli boste torej samo neke osebe, ki so medijske osebe, torej kot smo že rekli, influencerji, ne vem, glasbeniki ali nekaj drugega ali pa športniki torej, ki so znani. In imeli boste predstavnike iz mest, uničili boste s tem podeželje in uničili boste lokalno zastopanost.

Svoboda, človekovo dostojanstvo, pravna država in pa demokracija so temeljne vrednote Evropske unije. In demokracijo seveda udejanjamo na volitvah in na referendumih. delim skrb nekaterih, ki je bila tu izražena, da lahko z volilnim sistemom bistveno vplivamo na to, kako bodo različni predeli naše Slovenije zastopani v Državnem zboru in v kolikor bi bil prepričan, da je strah, ki ga čutim danes v razpravah, predvsem s strani poslancev SDS, upravičen bi zelo težko tak sistem tudi sam podprl. sam prihajam iz podeželja, prihajam iz Posočja, iz doline Soče, obmejnega območja, ki ima razvojne težave, ki pa se z njimi pogumno sooča tako kot številni drugi kraji po Sloveniji. In jaz verjamem, da je prav vseh 90 poslancev, ki je bilo izvoljeno v ta Državni zbor, naklonjenih in si prizadeva za to, da je, naredi čim več, kar je le mogoče, za svoj kraj, za svoj volilni okraj in to se v prihodnosti ne bo spremenilo. Vendar jaz nisem prepričan, da je ta strah upravičen. A veste zakaj ne? Zato, ker sem od blizu spremljal spremembo volilnega sistema v eni od sosednjih občin mislim, da lahko postavimo vzporednico z volilnim sistemom, ki ga imamo na državni ravni, tistim, ki si ga želimo postaviti, z volilnimi sistemi, ki ga imamo za lokalne volitve v večjih občinah, kjer imamo več volilnih enot, in v primeru, o katerem govorim, so se v občini ukinjale volilne enote in postavila samo enotna lista, se pravi, iz občine je iz več volilnih enot nastala samo ena. Ko so se dogovarjali o tem, kako naj to naredijo, v debatah, v občinskem svetu in seveda tudi drugje, je bil strah popolnoma enak kot smo ga danes slišali tukaj, da bo mesto prevladalo nad podeželjem. Vendar uganite kaj se je zgodilo? To spremembo so udejanjili, ampak mesto ni dobilo prevlade v občinskem svetu. Še vedno so tudi tisti izpostavljeni ljudje, ki so bili na podeželju, ki so znali povedati svoj "case", ki so znali spodbuditi volivce na podeželju, dobili mesto v občinskem svetu in mogoče bi se nekaj podobnega zgodilo tudi tu. Zato nisem tako prepričan, da je strah, ki je bil danes tukaj izpostavljen, upravičen, vem pa seveda, da so čustva in pa strah zelo pomembna pri nagovarjanju volivcev, vendar, tu bi vseeno izpostavil to, da je pri odločitvah, ki so tako pomembne, ki govorijo o temeljnih postulatih naše družbe, naše države potrebno vendar si vzeti čas in razumno pretehtati odločitve. Mislim, da bi volja ljudi, ki bi bila izkazana na referendumu, lahko bila zelo pomembna usmeritev tudi za poslanke in poslance Državnega zbora

zdaj bom pa želel biti, da povem praktično tudi kako to izgleda, v preteklosti, pa kako bo to v prihodnosti. Glejte, kolegice in kolegi Svobode, mislim, da smo pred evropskimi volitvami, ki so najbolj pomembne v zgodovini, kar je tudi Republika Slovenija članica Evropske unije. Vi seveda te evropske volitve posiljujete s tremi referendumi, med drugim je tudi volilni sistem. Naj vam nekaj iskreno povem, s svojimi izkušnjami, pa svoj pogled, ki ga ima. Ni več volilnega sistema, da lahko Gibanje Svoboda v takšnem številu sedi v Državnem zboru. Ni ga, ni ga, ni ga mogoče najti niti v evropskih državah, niti v svetovnih. Trije, štirje ali pa pet, če se ne boste skregali na koncu. Ni volilnega sistema. Zdaj gremo pa praktično, da vam to povem. Ali se vi spomnite štirih predsednikov, ki so konec leta 2021, pa na začetku leta 2022 mini tiskovne konference na Trgu republike, pa roke so si takole držali. To je bil Marjan Šarec, stranka je bila, Bratušek je imela svojo stranko, Mesec Luka svojo stranko pa Tanja Fajon. Ne po dveh letih. A ste se kdaj vprašali, kaj se je s temi strankami zgodilo? Oni so bili takrat rešitelji Slovenije. V najtežjem času Republike Slovenije, ko je bil covid, so sklicevali tiskovne konference, na Trgu Republike, pa prodajali meglo. Ni Šarčeve stranke več, ni Bratuškove stranke več, od Luka Mesca je menda šla na tri dele, štiri. Celo bivša poslanka, ki je bila najbolj zagreta, je rekla, da je v mrtvih vse dobro. In v soboto se je zaključila zadnja predsednica tistih tiskovnih konferenc, to je Tanja Fajon. Zdaj smo poslušali našega poslanskega kolega, ki je bil nekoč uspešen župan. Glejte kolega Brežan, ne govorite danes iskreno. Prihajate iz Tolmina, pa bil ste župan tam, ko je bilo treba trdo delati. Tam ni bilo možno megle spuščati, tako kot v Ljubljani. Danes niste govorili iskreno. Jaz, kolegice in kolegi, ko sem napovedoval, da ni več volilnega sistema, da lahko izvoli Gibanje Svobodo v ta državni zbor. Nisem zdaj mislil, da ste vi osebno krivi, vam pa to zamerim, da sledite tistim, ki vam te predloge dajejo. To je vaš Robi pa Tina Gaber. Kolega Sajovic, ne me gledati, no. Vi ste spomnili čez en dve, tri leta, pa boste šel v vaše posnetke za nazaj gledati. Tudi vem, ko ste bil župan, da ste bil uspešen župan, da ste moral trdo delati, tudi tam ni bilo megle,

Gibanje Svoboda. Ampak jaz danes sem trdno prepričan, da vam, ko vam dajo, med drugim tudi Tina Gaber, veliko stvari na poslanske mize, da morate to seveda nam prodajati. Glejte, to gre v škodo to gre v škodo Republike Slovenije. In pred nami so evropske volitve, ki so ene najbolj pomembnih, kot sem povedal. In ta referendum, ki išče seveda neko pot, da bi bil volilni sistem tako prilagojen, da bi še mogoče ta stranka bila v Državnem zboru, to ne bo uspelo. Pustimo evropske volitve, pa temi, ki je zelo pomembna. Sam pa osebno nisem obremenjen s tem, kdo bo iz mojega volilnega okraja naslednji poslanec. Zdaj pa še nekaj, ko sem prej našteval predsednike teh strank, vprašajte danes vaše volilne občinske odbore SD, Gibanje Svoboda v mojem volilnem okraju, kaj je bilo narejenega v treh občinah Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče v dveh letih. Nič, vejica pa dve ničli. Nič. Pa če meni ne verjamete, pokličite svoje predsednike občinskih odborov pa jih vprašate. Hvala.

tako v državnem zboru kot v slovenski družbi verjetno ni nobene potrebe po žalitvah. Ali je to potrebno? Zakaj se vi ukvarjate s tem, kakšen bo naš rezultat? iz klopi/ A mi dovolite? Ali je to ena kultura dialoga, se opravičujem. Hvala lepa. Naš rezultat bo odvisen od vloženega dela, nikakor od vas. In jaz se čudim, se opravičujem cinizmu, da vas do sedaj še niso ukradli. Toliko pameti ste tukaj nasolili, kampanje voditi kdo bo izvoljen kdo ne bo, ampak veste kaj, vaši rezultati ne kažejo tega. Pa dajte se vi sami s sabo ukvarjati, no. Mislim, mi imamo predmet, točko predmet posvetovalnega referenduma o preferenčnem glasu. Zašli pa smo, da ne bom rekel, kam, da katere stranke pa kateri predsedniki. Tudi ta vaš večni boj proti podeželju. Kaj deklarira nekoga kot podeželskega poslanca? Oddaljenost od Ljubljane? Potem sva najbolj podeželska poslanca v tej druščini midva s spoštovanim kolegom Darkom Krajncem, ki so več kot 200 kilometrov. In vam ne dovoljujem tega primata prvoborcev za podeželje. Pa dajte malo spoštovanja tudi do nas pokazati, no. Veste kaj, vreča lahko stoji na dva načina, bom na vaš način ponazoril, ste bili župan, če je polna ali pa če jo nekdo drži. Zdaj, mislim, da tisti, ki se smatramo ali smo polne vreče po vsebini, se verjetno s takimi banalnostmi kot ste jih izgovarjali v tej uri pa pol, ne ukvarjamo. tisti razmišljamo o tem, na kakšen način bi znali pomagati pa tudi če to ne bo v Državnem zboru, vsaj prijetno, smo različni ljudje, vemo delati marsikaj. In veste kaj, jaz vedno pravim, družbo si izbiraš tako, od katere se lahko kaj učiš in jaz sem prepričan, da se od te družbe lahko kaj naučim in jaz sem ponosen, da sem v tej družbi, mene ni sram, da sem v tej družbi. In kar tako naslavlja vse povprek poslance, kdo bo pa kdo ne bo v parlamentu. Jaz si želim samo to, da kdorkoli bo v parlamentu, kdorkoli bo vodil, da bo delal za dobro ljudi. A si tega ne želite vi? In zdaj dejansko že ta diskurz, ki se ga poslužujete postaja dejansko tako zelo agresiven. Pa saj kaj smo mi vam tako hudega naredili, pa vsaj jaz nikogar od vas. Oprostite, ko ste prej vprašali koga bi poznali. Bom zelo slikovit, saj tudi jaz vas nikoli nisem prej poznal preden sem vas videl kot politike. Da se vi greste tega, koga prepoznavajo državljani, pa koga ne. ni prav kar počnete in dejansko ljudem ne vlivate, razen če je vaš cilj dejansko to, da razbijete, kot pravijo, da je veriga toliko močna, kot je njen najšibkejši člen močan, in da želite tako zelo s polarizirati slovensko družbo, je tako zelo razbiti, da dejansko ne bo imel več nihče vere v to demokracijo. Jaz mislim, da vi si ne želite slabega, saj to sem že večkrat povedal, tudi kolega Kosi, mislim da pač imajo določene zamisli, tudi kolega Lisec, vas spoštujem, dejansko udrihate po poslancih na osebno integriteto, govorim generalno, ne o posameznikih in ni prav. In veste kaj, sprememba se začne pri vsakem posamezniku. Mogoče tudi verjetno v naših vrstah je kdo, ki kdaj prekorači mejo dobrega okusa, ampak na način, da se vrne z isto mero slabega okusa prav gotovo ne bo boljše. In jaz bom pač ta posvetovalni referendum o preferenčnem glasu prav gotovo podprl, bi pa si res želel bolj kakovostnega dialoga in prijetnejšega diskurza. Hvala lepa in hvala lepa za spoštovanje, spoštovana vodja poslanske! Sam tukaj nikoli ne diskutiram, ko vi govorite. Hvala lepa.

povedali, ne da, ker poslanci vnaprej govorijo o tem, kdo koga moti oziroma o kom kdo govori. Jaz mislim, da tako daleč niste niti slišal, ker ste razpravljali. Ampak jaz se bom vrnila k točki današnje seje, kajti predhodnik ni o sami vsebini referenduma praktično povedal niti enega stavka. Povedal pa je nekaj pomembnega, da je eden od najbolj oddaljenih poslancev v tem državnem zboru, kar se teritorija tiče, ni pa nekaj povedal, da ta Državni zbor sploh izvoljen je bil. to pa je bistveno, tudi že pri tem sistemu, ni tako enostavno priti v Državni zbor in rabi zaupanje volivk in volivcev. Boli me tudi to, da je gospod Sajovic, ki je vodja največje poslanske skupine, kar okraj, kjer je kolega Žnidaršič izvoljen in zdaj je v tem oziroma je prišel v Državni zbor, ga kar podaril kolegici Urški Klakočar Zupančič. V Sevnici imamo več poslancev in iz vaše strani je to kolega Žnidaršič.

Veste, govoriti o preferenčnem glasu brez da podate zakonsko osnovo, na kateri bo ta preferenčni glas temeljil, je neresno in neodgovorno. Tudi zadnjič sem poslušala, da bi bil to nekako nek dodaten signal s strani državljank in državljanov, da želijo spremembe. demokracija, o kateri ste danes govorili, bomo vedno lahko rekli, da so volitve praznik demokracije in volitve so bile leta 2022. Vi ste zmagali na volitvah, imate res udobno večino in ne sprašujte danes volivk in volivcev. Podajte rešitve. Oni so vam zaupali. Zakaj jih zdaj nadlegujete z ničemer, kar jim niti ne boste povedali, kaj to prinaša? Zame je to neodgovorno. Zakaj? Dajmo si naliti čistega vina, bomo imeli eno volilno enoto, povejte, bomo imeli 88 kandidatov. Kako bodo te volitve potekale s tem preferenčnim glasom? In še nekaj, govorili ste, da je Ustavno sodišče reklo, da mora imeti volivec seveda voljo, da bo njegova volja najbolj izražena. Če menite, da danes ni temu tako, potem pripravite zakon, ki bo boljši, ampak kot resna stranka se tega lotite na nivoju hrama demokracije, pripravite zakon, pojdite od poslanskih skupin do poslanskih skupin in ga uskladite, če je vaša namera resna, in tudi povejte na čem bo temeljil. Ena volilna enota, 8 volilnih enot, 4 volilne enote? Kako bo izgledalo to? Ali se vam zdi prav, da sprašujete volivke in volivce nekaj, kar sploh ne vedo kako bo to izgledalo? In veste, pri vsem tem skoz govorite nekateri o sebi, o svojih okrajih in tako naprej. Jaz bom pa povedala drugače. Imamo aktivno in pasivno volilno pravico. Povejte mi, kako bo zagotovljena pasivna volilna pravica za 88 kandidatov, ki še nikoli niso kandidirali oziroma niso poslanci, bodo imeli res enako možnost kot tisti, ki sedijo v tem Državnem zboru, ali tisti, ki imajo dnevno prižgane zvočnike? Je to demokracija? Tako, da glejte, če vas pa moti to ali pa ne veste kaj mislijo volivci, potem pa dajte, pojdite na en resen referendum in vprašajte kaj mislijo o vaši vladi. Če vas bodo podprli, potem imate vse podlage, da rešujete takšne referendume, kot je ta, ki je brez zakonske podlage, tako tudi z evtanazijo. Vprašajte jih, če ima podporo ta Vlada še in potem pripravite konkretne, resne rešitve in potem na zakonodajnem referendumu ali pa posvetovalnem resno vprašajte na podlagi neke zakonske podlage. Hvala lepa. Kolega Sűč, imate postopkovno. bom pa samo in vam položila vsem na srce, glede na številne provokacije, ki letijo, en zelo star in lep slovenski pregovor: Kdor molči, desetim odgovori. Kolega Sűč, izvolite. Absolutno se strinjam, spoštovana predsednica, obenem hvala za besedo. Jaz bi vas prosil, da opomnite gospo Anjo Bah Žibert, da ne podcenjuje svojih poslanskih kolegov. Jaz kolega Kosija zelo spoštujem kot nadomestnega poslanca in vsekakor mislim, da si zasluži biti tukaj, torej mislim, da ni prav, da se nadomestne poslance kakorkoli ponižuje in ta diskurz nikakor ne prispeva h kakovosti dialoga v tem Državnem zboru. Sam mislim, da nisem šel na osebni nivo. Je pa res, da sem sam, ko sem vstopil v ta hram demokracije predvsem od bolj izkušenih poslancev

Dovolite. Hvala lepa. Ja, volitve in pa referendumi so praznik demokracije, takrat ljudje povedo in odločijo, kaj se jim zdi najbolje in prav. Resna, ponižna in odgovorna politika temu sledi in jo ni sram vprašati za njihovo mnenje, tako kar se tiče dograditve sistema volitev v Državni zbor, tako kot se tiče osebne, intimne odločitve o prostovoljnem končanju življenja, kadar je prehudo in seveda vsi vemo, da imamo področja, ki se tičejo konoplje, proizvodnje, prometa, tudi uporabe nerešena. In prav je, da o tem govorimo, razpravljamo in se odločimo. Danes ta debata o preferenčnem glasu o volilnem sistemu je pravi dokaz, da so pogovori, debate in razprave dragoceni, potrebni in spoštovanja vrednih, zato mi je res žal, da imamo pri dveh točkah obstrukcijo, da si tam nismo izmenjali mnenj, da jih naše državljanke in državljani slišijo in da se odločijo. Kar se volilnega sistema tiče, vesel sem stališča stranke Nove Slovenije, da iščemo ustrezno večino, iščemo kompromis in tudi rešitev. Tako da si želim, da seveda to zgodbo, ki smo jo danes začeli pripeljemo do konca, da na posvetovalnem referendumu odločijo ljudje, mi pa kot odgovorni politiki njihovo voljo uresničimo in spoštujemo.

in s tem tudi ukinjanje volilnih okrajev dejansko volivci s kandidatom nimajo tega stika več kot pa bi rekel, v tem sedanjem volilnem sistemu. Ker dejansko, če gledamo, da imamo osem volilnih enot in pa v vsaki volilni enoti tudi 11 volilnih okrajev to pomeni, da dejansko, ko ukinjamo te volilne okraje, se nekdo pojavi, recimo, da bomo predstavnika v našo lokalno območje dejansko dobili nekoga iz Kopra, ki bo potem pa zastopal lokalne interese nekje v Murski Soboti. S takšnim načinom nekako izgubimo stik s podeželjem, ker dejansko večja mesta ali večji okraji z več prebivalcev bodo dejansko izvolili večinoma poslancev v Državni zbor, kar je na nek način mogoče dobro, po drugi strani pa vidimo, da že itak na podeželju zelo težko dobimo tudi kandidate v tem primeru, dejansko jih na tak način ne bomo dobili, ker pač konkurenca iz lastnih vrst bo prevelika in da bomo se borili en proti drugemu dejansko ne pomeni tistega efekta kot ga pa nekako imamo v svojem volilnem okraju. Vsak v lokalni skupnosti se po svoji moči bori za lokalne probleme. Nekateri celo govorijo, da to potem potem pomeni, da na svojem vrtičku pač se znajdemo, ampak dejansko, če gledamo poslance obravnavamo tako lokalne probleme, kadar postavljamo ustna vprašanja ministrom ali pa predsedniku vlade, po drugi strani pa se ukvarjamo tudi z nacionalnimi problemi na nacionalnem vrtu. To pomeni več vrst, več vrtičkov iz volilnih okrajev prenašamo v Državni zbor oziroma tukaj rešujemo določene probleme za lokalno skupnost, ker jo pač poznamo in pa po drugi strani se ukvarjamo z nacionalnimi problemi, kot je recimo dolgotrajna oskrba, migranti in ne vem kaj. Ampak to dejansko **86. TRAK: poslanec znajde v nekem svojem okolju veliko boljše, kot da zdaj nekdo rešuje probleme iz Kopra, pa bom rekel v Lendavi. Jaz nekako podpiram, seveda, tudi nek večinski, večinski volilni sistem kjer bi volivec imel mogoče večji vpogled v kandidatno listo in pa tudi v kvaliteto nekega, nekega kandidata ne ne pa s preferenčnim glasom. Ustavno sodišče ne govori toliko o preferenčnih glasovih, govori bolj o velikosti volilnih okrajev to pomeni, če danes se podeželje izprazni proti mestnim središčem, že itak ti poslanci oziroma ti volilni, ti volilni okraji nimajo enake konkurence oziroma enake volilne pogoje kot jih imajo v mestih v nekem urbanem središču. Toliko, da z moje strani, jaz ne podpiram ta preferenčni glas, podpiram pa vsekakor

Hvala za besedo predsednica. Bom kar nadaljevala tu kjer je kolega Šturbej nehal, glede pravičnega volilnega sistema, ki si ga želimo tudi mi in glede pomisleka, ki se mi zdi na mestu ali vprašanja, če temu tako rečem, glede volilnih enot in volilnih okrajev, ki jih bo treba še doreči pri izvedbi te zakonske spremembe. To je preveč tehnična zadeva, da bi se o njej odločali skupinsko volivci na referendumu in ravno zato danes vprašanje, ki ga obravnavamo, ki mora biti jasno, ki mora biti razumljivo in ne more biti dolgo en odstavek ali dva, danes govorimo o vprašanju, če si državljanke in državljani želijo imeti možnost obkrožiti ime kandidata za poslanca. To je tisto ključno. Če dobimo potrditev, da si v veliki meri državljanke in državljani to res želijo, mora biti to jasno sporočilo za poslanke in poslance vseh strank v tem Državnem zboru, da najdemo tisto tehnično rešitev, ki se nam zdi sprejemljiva. Verjetno se nobenemu ne bo zdela idealna, ampak tista, ki se nam zdi sprejemljiva, da bomo lahko to voljo tudi s spremembo volilne zakonodaje uresničili. Zdaj, kolega Mahnič je zastavil par vprašanj, pa ga zdaj ni tukaj, tako, da bova šla midva kdaj na kavo, na temo njegove volilne kampanje in kako smo tudi mi izvajali svoje volilne kampanje in so bile kar zanimive, tako, da ga bomo naslednjič povabili na kakšen dogodek, smo imeli veliko zanimivih pogovorov, okroglih miz in tudi javnih tribun. Torej, za zaključek, želimo na eni strani da državljanke in državljani se izrečejo temu vprašanju, vprašanju preferenčnega glasu za to, da dajo jasno izhodišče politiki, da je treba to urediti. Če bodo to dali seveda, to bo na vprašanje na referendumu. Na drugi strani je pomembno, da odpremo debato, ki je malo zamrla v tem času, ko se ni videlo nobene potencialne rešitve, da konstruktivno pristopimo k stvari in že danes smo slišali kar nekaj konstruktivnih predlogov, jaz moram reči, da sem kar pozitivno presenečena, dobro pa se mi zdi ravno to, da je vprašanje dovolj jasno in hkrati dovolj odprto, da dobimo tisto voljo državljank in državljanov in hkrati imamo možnost, da glede tehnične izvedbe se politično uskladimo,. Tako, da jaz upam, da bomo vsi prevzeli to odgovornost nase, če nam bodo državljani dali to, nakazali to pot. Hvala.